Dobro jutro poštovane kolegice i kolege, prije nego što počnemo s radom samo da pozdravimo svi zajedno učenike i učenice Gimnazije Tituša Brezovačkog iz Zagreba, dobro došli. Danas ćemo započeti sa izvješćem o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2018. godinu, podnositeljica je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom na temelju Članka 17. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Vlada je dostavila mišljenje. Sada bih prvo pozdravio podnositeljicu pravobraniteljicu za osobe sa invaliditetom i zamolio bi je za dodatno obrazloženje izvješća. Dakle s nama je poštovana Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, izvolite. **Slonjšak, Anka** Zahvaljujem, poštovani predsjedničke sabora, poštovani saborski zastupnici, zahvaljujem na pozivu kako bi razmotrili izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2018. godinu. U ovom izvješću smo kroz opširni dio kroz 320 stranica prikazali različite podatke o radu institucije, podatke koji se odnose na pritužbe, postupanja, mišljenja, stavove, kao i prijedloge za poboljšavanje položaja osoba s invaliditetom, te dali prikaz životnih situacija osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. U 2018. godini obratilo nam se 1.951 građanin, što je za 124 obraćanja više u odnosu na 2017. godinu. Najčešće se radilo u područjima socijalne skrbi, zapošljavanju i radu, mirovinskom osiguranju, pristupačnosti i mobilnosti te odgoju i obrazovanju. Podnositelji su najčešće bile same osobe s invaliditetom te savezi i udruge. Kada govorimo o županijama najviše su se prituživali s područja Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske i Osječko-baranjske županije, a najmanje iz Ličko-senjske i Virovitičko-podravske. U izvješću je vidljivo kako je najveći broj kršenja prava zajamčenih Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, sumnje na diskriminaciju te povrede prava grupacije osoba s invaliditetom bilo u području socijalne zaštite. Najviše kršenja prava zbog dugotrajnosti postupka vještačenja bilo je u područjima socijalne zaštite i mirovinskog osiguranja. U području pristupačnosti najčešće su kršena prava zajamčena zakonom. Kada govorimo o primjeni Zakona o suzbijanju diskriminacije u promatranom razdoblju najveći broj slučajeva utvrđene sumnje na diskriminaciju bio je vezan uz diskriminaciju općenito, zatim pristupa dobrima i uslugama te zapošljavanju i radu. Razmatrajući zaprimljene pritužbe i ostale predstavke imali smo 3.200 postupanja od kojih bih posebno istaknula 394 pojedinačne i općenite preporuke upućene ministarstvima, jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao i drugim pravim osobama. U 24 e-savjetovanja uputili smo preko 100 prijedloga zakonskih i podzakonskih akata, odredbi, a 61 mišljenje dali smo izravno nadležnim tijelima od čega ih je prihvaćeno oko 30%. Prijedlozi i preporuke za osobe s invaliditetom uglavnom su primani na znanje ili odbijeni uz odgovore, razmotrit ćemo, uvažit ćemo kod slijedećih izmjena, trenutno nemamo na raspolaganju osigurana sredstva, prihvaćeno je na znanje. Ovakvim odgovorima negira se zakonska uloga pravobranitelja kao tijela čija je obveza davanje prijedloga za izmjene zakona tamo gdje se na temelju postupanja po pritužbama primijeti da su upravo zakonska rješenja dovela do kršenja prava. Međutim i onda su prijedlozi i prihvaćeni, neki od njih nisu primijenjeni što je upravo vidljivo izostanku konkretnih pokazatelja. Osim navedenog, izlagali smo, educirali, savjetovali, promicali prava osoba s invaliditetom na preko 300 stručnih skupova, konferencija i drugih događanja te drugih, te kroz 127 sastanaka u zemlji, ali isto tako i kroz 27 događanja na međunarodnoj sceni. U 2018. godini otvorili smo i započeli s radom područnog ureda u Osijeku, a također smo i osigurali prostor za novi područni ured u Splitu koji planiramo tijekom ove godine otvoriti. 2018. godine nastavili smo i radom drugog saziva stručnog savjeta koji je održao 7 sastanaka na kojima se raspravljalo o aktualnim i prioritetnim temama vezanim uz položaj osoba s invaliditetom. Prošle godine obilježili smo i 10 godina ureda i prateći položaj osoba i invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju kao i primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja je stupila na snagu 2008. godine u Hrvatskoj kontinuirano izostaju sustavne promjene kao jedino ispravo i dugoročno rješenje. Sagledavajući pritužbe kao i uzimajući u obzir saznanja dobivena kroz naš rad u 2018. godini smatramo kako je došlo do minimalnih pomaka u ostvarivanju prava u prioritetnim područjima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Pojedinačni pomaci koji su rezultat upornog zagovaranja roditelja i pojedinih udruga ili zakonskih izmjena kojima su primjerice povećane naknade za osobu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, dječji doplatak i broj korisnika osobne asistencije nisu uklonili onaj sustavni nedostatak zbog kojeg velik broj osoba s invaliditetom kojima je inkluzivni život u zajednici potreban, potrebna usluga osobne asistencije ili neki drugi oblik podrške tu podršku ne mogu dobiti ili je mogu dobiti u obujmu u kojem im je potrebna. Pozdravljam omogućavanje pravodobnog liječenja za osobe s multiplom sklerozom ili snabdijevanje lijekova Spinraza za osobe oboljele od SA, SV-a. Međutim izostale su sustavne promjene kojima bi sve osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju u trenutku kad je to potrebno, neovisno o uzroku i dobi dobili odgovarajuću zdravstvenu zaštitu i liječenje. Isto tako upoznati smo od osoba s invaliditetom kako u Hrvatskoj nema liječnika subspecijalista i zbog toga pojedine grupacije osoba s invaliditetom npr. osobe s posljedicama spinalnih ozljeda nemaju suvremeni pristup zdravstvenom zbrinjavanju. Pritužbe roditelja djece s teškoćama u 2018. odnosile su se na nemogućnost ili duže čekanje na upis u vrtić, otpore u uključivanju u redovni vrtić te izostanak kvalitetne inkluzivne podrške. U izvješću su prikazani konkretnim slučajevima, slučajevi u kojima bi se većim senzibilitetom i uz razumnu prilagodbu izbjegli nesporazumi, nerazumijevanje, pa i sukobi između roditelja i predškolskih ustanova, a djecu osiguralo pravo na sudjelovanje u predškolskom programu bez diskriminacije. Propust razumne prilagodbe najčešći je oblik diskriminacije djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama. Što se tiče pomoćnika asistenta, kao oblika inkluzivne podrške u vrtićima, vrtići uglavnom osiguravaju trećeg odgajatelja. Međutim, očekuje se donošenje zakonskog odnosno sustavnog rješenja. Pozdravljamo donošenje i Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima. Iako je donesen nakon prekoračenja svih rokova i više godina od početka našeg upućivanja u rad na njemu. Međutim, zabrinjava što još uvijek nije definirano sustavno financiranje asistenata i stručnih komunikacijskih posrednika, nego se i dalje oslanjamo na projektno financiranje ove usluge. u razvoju, školovanju učenika s teškoćama u razvoju, u centrima za odgoj i obrazovanje, u sustavu socijalne skrbi ili zdravstva, roditelji se u većini pritužuju na slabiju kvalitetu obrazovanja u odnosu na obrazovanje u redovnim srednjoškolskim ustanovama. Mnogi roditelji navode da je manji broj učenika u razredu gotovo jedina prednost ovakvog načina obrazovanja, a školovanje u centrima za odgoj i obrazovanje ne pruža kasnije jednake šanse za zapošljavanje u općem sustavu rada djelomično i zbog predrasuda poslodavaca. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao osnivač tih centara, upozorili smo da je Odbor za prava osoba s invaliditetom vezana uz pravo na uključivo obrazovanje i ostvarenje čl. 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom preporučio, da obrazovanje sve djece, pa i djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, treba biti u nadležnosti sustava nadležnog za obrazovanje, dok ovakav odvojeni sustav obrazovanja predstavlja segregaciju i treba ga u potpunosti napustiti. Uvjete i resurse iz tih sustava treba prenijeti u redovni sustav obrazovanja na način da, npr. nastavnike iz posebnog sustava obrazovanja treba koristiti kao stručnu podršku redovnom sustavu obrazovanja. Od Ministarstva znanosti i obrazovanja informirani smo da je formirana radna skupina koje radi na tom procesu. Kada govorimo o visokom obrazovanju, studenti s invaliditetom obraćali su se radi reguliranja svojih studentskih prava kao što je primjerice, oslobađanje od plaćanja studija na osnovi invaliditeta i potvrde koja bi bila dokaz invaliditeta u svrhu ostvarivanja prava na osnov invaliditeta, tijekom studiranja, kao i prilikom upisa studija. Povodom preporuke pravobraniteljice, Agencija za znanost i obrazovanje obvezala se da će pravodobno upozoriti visoka učilišta i Povjerenstvo za unaprjeđenje postupaka upisa, a po potrebi i ostale relevantne dionike na diskrepanciju zakonskih i podzakonskih propisa u odnosu na uvjete upisa na studije na visokom učilištu. Pritužbe i obraćanja studenata s invaliditetom, još jednom su ukazale na nepostojanje ujednačenih procedura na visokim učilištima koje bi određivale na koje prilagodbe studenti s invaliditetom imaju pravo i pod kojim uvjetima. Kada govorimo o zapošljavanju, premda su zakonodavne promjene u području zapošljavanja osoba s invaliditetom, ojačale sustav profesionalne rehabilitacije, one u prošloj godini još uvijek nisu utjecale na značajni porast, značajniji porast zaposlenih osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Kada govorimo o civilnom društvu, pružanje socijalnih usluga udruga osoba s invaliditetom, sužava prostor njihove zagovaračke uloge, što bi trebala biti osnovna uloga udruga u društvu, a istovremeno provođenje socijalnih usluga uvelike utječe na neuspostavljanje sustavnog rješenja socijalnih usluga. Zbog toga podržavamo donošenje Zakona o sustavnom financiranju saveza i udruga osoba s invaliditetom, a za koji se očekuje da će biti do ove godine raspravljan i donesen, a koji bi bio nužan kako bi se udrugama osigurala osnovna sredstva za njihovo funkcioniranje. Posebno zabrinjava činjenica da se i prijedlozi predstavnika osoba s invaliditetom, kao ključnih dionika u skladu s načelom ništa o nama bez nas, a koji su sudjelovali u e-Savjetovanjima i drugim oblicima rada na donošenju izmjena zakona, gotovo uopće nisu uvažavali kako na nacionalnoj razini, tako ni na razini lokalne i regionalne samouprave. Osim navedenog, osobe s invaliditetom, naglasile su nepostojanje kontinuiteta u provedbi mjera i aktivnosti te poštivanja strateških planova i ciljeva koji se odnose na osobe s invaliditetom. Nemogućnost da osoba s invaliditetom, bez obzira koristi li pomagalo ili ne uđe u stambeni objekt i javni objekt ili sredstvo javnog prijevoza, nemogućnost da koristi sanitarni čvor ili da uz pomoć dizala dođe sadržaja koji su na višim etažama, samo su neki od elemenata u okolini koji u praksi osobama s invaliditetom onemogućuju nesmetano kretanje, izlazak iz vlastitog doma, pristup zdravstvenim uslugama, obavljanje poslova, a da ne govorimo o odlasku u kino, kazalište, muzej ili izlazak s prijateljima. Područje pristupačnosti i mobilnosti je jedno od 5 područja u kojima se najčešće pritužuju osobe s invaliditetom. Prateći provedbu Nacionalne strategije za izjednačavanje osoba s invaliditetom 2017.-2020. za 2017. g. s obzirom da za 2018. objavljuje se tek sredinom 2019., zamjećujemo nije niti započeta realizacija pojedinih aktivnosti u ovom području koje su trebale biti provedene još tijekom 2017. godine. Iako je intencija rješavanje nepristupačnosti građevina u kojima su smještena sudska tijela, vidljivo je da je potrebno raditi i osiguravati pristupačnost svih prostora tijela cjelokupne pravosudne mreže, a kojih je na cjelokupnom području Hrvatske više od 3 Često je slučaj da su ta tijela smještena u građevinama starijeg datuma izgradnje. Kada govorimo o cestovnom prijevozu, osobe su se najčešće prituživale na neprilagođen prijevoz, koji i dalje nije pristupačan, pa se mnogi susreću s nedostatkom te usluge u svojim sredinama, posebice u manjim mjestima, zaleđima, ruralnim mjestima, sredinama te otocima. Poseban je problem kod osoba s invaliditetom to što oni koji su lošeg imovinskog stanja i koji ne posjeduju vlastito vozilo u tom slučaju ne mogu ostvarit oslobađanje od plaćanja cestarine jer pravo prati automobil a ne nositelja prava te su vrlo česti slučajevi kad ih netko i prevozi iz usluge, takvi troškovi postaju čak veći nego što bi bili da su primjerice oslobođeni plaćanja cestarine za uporabu autocesta. Kada govorimo o korištenju znaka pristupačnosti, neprekidno i kontinuirano upozoravamo nadležna tijela o nužnosti izmjene toga zakona u djelu kojim se on propisuje i uređuje stoga smo ponovno preporučili tijelima nadležnim za uređenje ostvarivanje i kontrolu do korištenja prava da pronađu odgovarajući model s obzirom na nadležnosti i s obzirom na trenutno stanje na terenu kojim će se osigurat ostvarivanje tog prava na način zbog kojih takvo pravo i postoji. Zatražili smo izmjenu važećeg pravilnika o znaku pristupačnosti ili donošenje novog kojim će se uvjeti za ostvarivanje ovog prava uskladiti sa važećom uredbom o metodologijama vještačenja te da će se poboljšati kvaliteta tog znaka i shodno tome osigurati i olakšat njegova kontrola korištenja. Kada govorimo o željezničkom prijevozu, zbog nepristupačnosti infrastrukture i sredstava željezničkog prijevoza, osobe sa invaliditetom osjećaju nesigurnost i izbjegavaju korištenje tog prijevoza te često pribjegavaju vrlo čestim skupljim načinima prijevoza što ih suštinski stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe bez invaliditeta. U pomorskom prijevozu slijedom namjera nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, iskazanih u 2018. g. preporučili smo da se zakonski sustavno i za dugoročno razmotri i uredi način osiguravanja prava na oslobađanje plaćanja karti za osobni automobil upravo za one osobe kojima taj automobil služi kao pomagalo i jedno sredstvo mobilnosti pri čemu treba imati u vidu i roditelje djece s teškoćama u razvoju, zakonske skrbnike ili zakonske zastupnike od tih osoba koje su korisnici leasinga. To je također bila jedna tema koju već ponavljamo od 2012. g. Što se tiče turizma, iako je Hrvatska prepoznata kao poželjna turistička zemlja, osobe sa invaliditetom i dalje nailaze na brojne prepreke zbog kojih nisu u mogućnosti izabrati turističku destinaciju po vlastitoj želji i koristiti sve turističke usluge na ravnopravnoj osnovi kao i osobe bez invaliditeta stoga je potrebno osigurati stvarnu pristupačnost svih resursa u zajednici odnosno iz svega onog što je zanimljivost u jednoj turističkoj zemlji kao što je Hrvatska. Kada govorimo o stanovanju, više osoba sa invaliditetom prituživalo se na nemogućnost ostvarivanja prava na nesmetani pristup vlastitom prostoru za stanovanje i to većinom u slučajevima nepostojanja dizala u višeetažnim stambenim građevinama. Primjeri obraćanja građana i primjeri iz prakse ukazuju kako je potrebno podizati svijest i empatiju društva u cjelini s obzirom na osobe sa invaliditetom jer podrazumijevanje nesmetanog pristupa vlastitom prostoru stanovanja, primjerice kretanjem uz stepenice ili negdje penjanje po samo jednoj stepenici, svima jednog dana može predstavljati problem koji znatno otežava i onemogućava normalno i kvalitetno življenje. Da bi mogli što neovisnije živjeti i stvarno se uključiti u život zajednice, osobe sa invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju, trebaju korijenite promjene u svim sustavima čiji su dio kao i svi ostali građani. Uz razvoj i širenje usluga u zajednici, nužno je nastaviti s procesom deinstitucionalizacije koji je tijekom 2018. g. kao i zadnjih nekoliko godina u zastoju što je u diskrepanciji sa opredjeljenjem Hrvatske za ostvarenje ljudskih prava osoba sa invaliditetom i međunarodnih preuzetih obveza. Stav da je život odraslih osoba i njihovo premještanje iz ustanova u udomiteljske obitelji bez prava na izbor, provođenje procesa deinstitucionalizacije odraz je nerazumijevanja koncepta jednakih ljudskih prava. Ponovno upozoravamo da je to neprihvatljivo i u suprotnosti sa preporukama UN Odbora za prava osoba sa invaliditetom u Hrvatskoj. Kako bi zapravo znali o kome mi danas govorimo na izvješću, na ovoj raspravi, prema podacima Zavoda za javno zdravstvo na kraju 2018. g., u Hrvatskoj je bilo ukupno 505 725 osoba različitih oštećenja, dobi i različitih uzroka. Od toga je 202 000 žena. Prema obrazovnoj strukturi 66% njih je bez završene osnovne škole ili samo sa završenom osnovnom školom, 25% ih ima srednju stručnu spremu, 3,3% ima visoku ili višu a 5,7% specijalno obrazovanje. U radno aktivnoj dobi ih je 240 000. Prema podacima iz očevidnika zaposlenih osoba sa invaliditetom koji vodi se pri HZMO-u, vidljivo je da je bilo na kraju 2018. g. zaposleno 10 836 osoba. Prema podacima iz HZMO-a zbog opće nesposobnosti za rad odnosno do potpunog gubitka radne sposobnosti, evidentirano je 46 310 osoba koje su primali prosječnu mirovinu u iznosu od 2242 kune. Invalidsku mirovinu zbog profesionalne sposobnosti za rad odnosno djelomičnog gubitka radne sposobnosti, primalo je 68 617 korisnika u prosječnom iznosu od 1800 kuna. Istih ovakvih invalidskih mirovina ali u sustavu rada, bilo je 5000 i ti invalidi rada imali su prosječnu invalidsku mirovinu u iznosu od 1100 kuna. Mišljenja smo da su promjene u sustavu koje su bile rezultat zakonodavne aktivnosti u 2018. g. učinjene stihijski i pod različitim pritiscima a bez prave usmjerenosti na krajnje korisnike i bez potrebe da se suštinskim rješenjima uspostavi dugoročno održiv i pravedan sustav zaštite afirmacije prava. Stoga zaključujemo da je pred nama razdoblje u kojem očekujemo krucijalne promjene za većinu osoba sa invaliditetom te usklađivanje zakonskih i podzakonskih propisa koji se donose u 2019. s Konvencijom i pravima osoba sa invaliditetom a ponajviše s primarnim interesom krajnjeg korisnika. Očekuju se izmjene i donošenje novih propisa kao i postojećih kao što su Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o cestama, zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o osobnom asistentu, Zakon o inkluzivnom dodatku, Zakon o sustavnom financiranju saveza i udruga osoba sa invaliditetom Zakon u korištenju psa pomagača kao i drugi zakonski i podzakonski propisi koji su od primarne važnosti za život osoba sa invaliditetom. S obzirom na mjere koje su poduzete, odnosno ne poduzete u 2018. godini kojima bi se otklonili nedostaci na koje mi kao institucija i pokret osoba sa invaliditetom godinama upozoravamo, postavljam na kraju pitanje zapravo koliko donositelji oduka uistinu računaju na osobe sa invaliditetom? Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem pravobraniteljici. Imamo 5 replika. Prvi je kolega Ćelić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo pravobraniteljice sa suradnicima, državne tajnice. ja ću u pojedinačnoj raspravi govoriti o osobama sa duševnim smetnjama ali ovdje ću spomenuti dakle da je 6. lipnja Dan prava osoba sa duševnim smetnjama u RH koji je Hrvatski sabor usvojio 1. lipnja 2012., davne 1880. godine proglašen je statut tadašnje bolnice a danas Klinike za psihijatriju Vrapče. I tada je već rečeno da treba poticati pravedan odnos cijelog društva prema osobama sa duševnim smetnjama. Spomenuli ste dakle problematiku poslovne sposobnosti koja prema aktualnom zakonu više ne može biti potpuno nego samo djelomično rješenje i da treba biti specificirano. Mislim da je to veliki napredak ali da treba i dalje razgovarati o problematici poslovne sposobnosti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Želite li odgovoriti na repliku? Ne. Hvala vam. Onda je druga na redu kolegice Strenja. Izvolite. Zahvaljujem. Evo, kao i svake godine vrlo sveobuhvatno Izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom kao jedan svjetionik u kojeg zapravo gledaju sve osobe sa invaliditetom da ona sumira sve njihove probleme i da na neki način prezentira javnosti. I zbog toga ga pohvaljujem. Htjela bih skrenuti pažnju da ste rekli i posebno progovorili o pravu na fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju izvan bolnice što je zapravo vrlo teško ostvarivo za sve osobe koje žive na na otocima i u ruralnim područjima, dakle nama u Rijeci i nama u Zagrebu je sasvim drugačije organizirati fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju tim više šta su i jednostavnije je doći, znači od transporta pa nadalje ali isto tako i zbog deficita medicinskog kadra. Vi ste u vezi toga uputili i na neki način prijedlog Ministarstvu zdravstva kako to riješiti, možete li nam reći da li imate ikakav odgovor od strane Ministarstva zdravstva na vaše preporuke? Hvala.

koje zapravo uz suradnju naravno sa Ministarstvom zdravstva donosi određene promjene u ovom sustavu. Uvijek je pitanje nedostatka osoblja, uvijek je pitanje plaćanja osoblja koje radi u time određenim pružateljima usluga. Tako da u principu odgovori koje smo dobili, ministarstvo je zaduženo za zakonske i podzakonske propise i ono je proslijedilo da odgovori HZZO, međutim taj odgovor zapravo nije adekvatan da bi bio prezentiran kao rješenje koje vi zapravo ovdje tražite. Treća replika, kolegica Alfirev, izvolite. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče. Uvažena pravobraniteljice, možete li nam reći zapravo na kojoj poziciji, negdje gdje je smještena Hrvatska u odnosu na razvoj sustava skrbi za osobe sa invaliditetom, politika i same organizacije te? U posljednje vrijeme, znači nekoliko godina, 2 godine, recimo, da li je došlo, spomenuli ste neke, neka područja do pogoršanja pogoršanja zapravo u ili zastoja u razvoju samog sustava te mislim da ste spomenuli i procese deinstitucionalizacije te po vašem mišljenju iz kojih razloga je došlo u tom području, odnosno možda još i u nekim drugim područjima za koje smatrate da je došlo do zastoja? **Jandroković, Pa evo što se tiče pitanja socijalne zaštite kao takve i pitanja procesa deinstitucionalizacije, ono što je vidljivo, proces deinstitucionalizacije je samo jedan dio neovisnog življenja i života u zajednici. I u tom smislu smatramo da on se odvija, međutim odvija se presporo i u jednom naletu otkada sam ja pravobraniteljica bio je jedan zamah, međutim, u posljednjih nekoliko godina mogu reći tamo negdje od 2014., 2015. kao da se u tom dijelu počelo usporavati posebice onih godina kada su bili izbori 2015., 2016. nekako se tada došlo do nekakvog ili promjene mišljenja ili nekakvog preusmjeravanja. Uglavnom vidljivo je i obradili smo to područje u izvješću da se nije niti adekvatno niti iskoristio zajam koji je dobiven od Svjetske banke. Isto tako vidljivo je da sredstva koja su bila na raspolaganju Europskih socijalnih fondova nisu na početku dobro očito isplanirana, isprogramirana. Izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče. Uvažena pravobraniteljice, pa vi ste govorili između ostalog o pristupačnom turizmu. Pa bih ja ovom prilikom apelirala na gradonačelnike i načelnike turističkih da više ulažu upravo na ovakve projekte. Naime, jedan od primjera, grad Vodice već davno ima rampe za ulazak u poštu, banku, ambulantu i slično, ali i svaku godinu ulaže i na ugradnju rampi za invalide na svoje plaće, ima i aqua lift i slično. Naime i Ministarstvo braniteljstva, branitelja svaku godinu raspisuje natječaj i pomaže gradovima i općinama za ovakve projekte a ne trebamo zaboraviti da i poreznom reformom gotovo 2 milijarde kuna su dobili gradovi i općine i mogu dio sredstava izdvojiti za ovakve projekte. **Jandroković, Što se tiče pristupačnog turizma obradili smo u izvješću, mi smo proveli jedno anketno ispitivanje upravo da vidimo koliko je zapravo potrebno da se educira, da se senzibilizira i podigne svijest samih turističkih djelatnika ali posebice ono što kažete jedinice lokalne i regionalne samouprave da što više se prijavljuju na određene projekte ako nemaju sredstva već u svojim stavkama, ali mislim da je jedno vrlo važno pitanje, sama edukacija, onih koji u svim segmentima rade, a to su zapravo svi djelatnici, neovisno o kojem resursu govorimo, jer ako bude razvijena zajednica, kao takva, tada će i turistički biti onda i ona pristupačnija za sve goste, neovisno da li su oni iz Hrvatske ili iz drugih zemalja. Ono što je veliki problem što zapravo se sve radi jako parcijalno, nešto se prilagodi, a zapravo osoba može doći recimo u hotel, a ne može na plaću ili može doći na plaću a ne može ući u hotel. Imamo situacije da ne može koristiti seoski turizam, posebno OPG-ovi, nisu iskoristili sve mogućnosti niti im se adekvatno to prezentiralo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. I zadnja replika kolega Mrsić, izvolite. Poštovana pravobraniteljice, vrlo opsežno izvješće i vrlo kompleksno. Ja bi pitao samo jedno pitanje, ako mi znate odgovoriti. Kvotno zapošljavanje je definitivno dovelo do toga da se zapošljava više osoba s invaliditetom i vidi se iz izvješća da poslodavci ipak koliko toliko poštuju zakon i da zapošljavaju osobe s invaliditetom. Moje pitanje ide prema vama, koliko ministarstava, zapošljava osoba s invaliditetom, odnosno, koliko ministarstava ispunjava kvotu i oslobođeno je plaćanja one, kako kažem, poreza na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Dakle, koliko ministarstava je ispunilo kvotu, a koliko ministarstava do sada nije ispunilo svoju zakonsku obvezu? Hvala lijepo. **Jandroković, Što se tiče ministarstava, vidljivo je da prema našim saznanjima, da se zapravo jako malo objeljuje natječaja, onih koje osobe s invaliditetom imaju priliku i prijaviti se Mi nemamo trenutno točne podatke vezano za ministarstvo za 2018. g. jer smo prije provodili 2 g. za redom i pratili upravo taj dio. Međutim, ono što moram reći, da zapravo i ministarstva kao takva imaju još uvijek jedan veliki problem, što neka od njih nisu još uvijek pristupala i prilagođena na adekvatan način. A s druge strane imamo problem vezano i za edukaciju samih osoba s invaliditetom, odnosno, onih koji se javljaju na natječaj, jer zapravo trebamo poraditi da sustav obrazovanje i povezati ga s tržištem rada, da bi uopće osobe s invaliditetom i mogle se zaposliti na nekim određenim mjestima u Tako da je zapravo obostrani i kompleksan problem, mislim da treba i raditi na tome, da tijela se osiguraju u svim segmentima da se ministarstva prilagode, a s druge strane moramo poraditi na obrazovnoj strukturi samih osoba s invaliditetom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Želi li sada izvjestiteljica Odbora uzeti riječ? Da, kolega Strenja, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, izvolite. **Strenja, Ines (Nezavisni)** Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, pozdravljam pravobraniteljicu i predstavnike nadležnih ministarstava. Bitno je da progovorimo i da je Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku ovo izvješće imao i na svojoj sjednici i raspravio je kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju, koja je podnijela pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, navela je podatke za 2018. kada je njoj se obratio, znači kao što je rekla 1951 građanin, što je za 124 obraćanja više u odnosu na 2017. odnosno, otprilike 10%. Najviše obraćanja bilo je na području, iz područja socijalne skrbi, 377, zapošljavanja i rada 283, mirovinskog osiguranja, 263, pristupačnosti i mobilnosti 156, odgoja i obrazovanja 141, zdravstva 136 te slijede područja pravosuđa, skrbništva, suzbijanja naselja. Ured je imao ukupno 3200 postupanja, u 24 satnom savjetovanju, Ured je uputio i u 24 e-savjetovanja Ured je uputio i 100 prijedloga zakonskih i podzakonskih odredbi, 61 mišljenje, …/Govornik se ne razumije./… izravno nadležnim tijelima, od toga je otprilike 30% prihvaćeno. rad je bio vrlo intenzivan, od strane Ureda pravobraniteljica. Većina prijedloga i preporuka pravobraniteljice, ugl. su primani na znanje ili odbijeni, što je jedan od osnovnih prigovora pravobraniteljice. Kako je naglasila, na našem Odboru, ovakvim, ignorirajući stavom, negira se zakonska uloga pravobranitelja, kao tijela, čija je obveza davanje prijedloga za izmjene zakona, tamo gdje se na temelju nastupanja, po pritužbi primijeti, da su upravo zakonska rješenja, dovela do kršenja prava osoba prava osoba s invaliditetom. Međutim, i onda kada su prijedlozi i prihvaćeni, neki od njih nisu kasnije primijenjeni, što je vidljivo iz izostanku konkretnih pokazatelja, kao što nam je rekla. Također ističe postojanje minimalnih pomaka, do kojih je došlo u ostvarivanju prava u prioritetnim područjima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Pojedinačni pomaci, koji su rezultat upornog zagovaranja roditelja i pojedinih udruga ili zakonskih izmjena nisu uklonili sustavni nedostatak, zbog kojih veliki broj osoba s invaliditetom, kojima je za inkluzivni život u zajednici, potreba usluga osobne asistencije ili nekih drugih …/Govornik se ne razumije./… tu podršku nisu dobili ili je ne mogu dobiti u obujmu u kojoj im je potreba. Uspostavljenje sustavnog rješavanja socijalnih usluga, kao i nužnost nastanka procesa deinstitucionalizacije koji je tijekom 2018. kao i zadnjih nekoliko godina, prema navodima pravobraniteljice, u zastoju vidi kao prioritete potrebitih promjena. U području zdravstva, pravobraniteljica se referirala na dostupnost zdravstvenih usluga, neprepoznatljivost osoba oboljelih od bolesti kralježnice, problem spinalnih centra u Varaždinskih toplica, liječenje oboljelih od multipleskleroze i rijetkih bolesti, problem odobravanjem ili neodobravanjem ortopedskih i drugih pomagala, pravo na fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju izvan bolnice, kao i problem smještaja bez pristanka na temelju članka 26. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Također je upozorila na nužnost rane intervencije kod djece u teškoćama u razvoju, kao i potrebu bolje međuresorne suradnje. U raspravi, pojedini članovi odbora, načelno su se složili s preporukama, koje je navela pravobraniteljica, a koje su se odnosile na intenziviranje razvoja usluge podrške, neovisno o življenju u zajednici i transformaciji centara za pružanje usluga u zajednici. Ono s čim se nisu u potpunosti složili odnosilo se na zatvaranje institucija i, na zatvaranje u institucije za smještaj. Dakle, s tim u vezi smatraju da je potrebno razlikovati mjere prisile npr. kod dementnih osoba i osoba koje boluju od šizofrenije. U području pružanja za djecu isto tako smatrali su da su napravljeni određeni pomaci i s tim u vezi ističu najavljeno osnivanje klinike za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Rebro Zagreb u skorije vrijeme. Također slažu se s nedostatkom stručnog i zdravstvenog osoblja u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u Zagrebu, kao i nedostatku smještajnog kapaciteta. Problem nedovoljnog broja dječjih i adolescentnih psihijatara je problem koji se u skoroj budućnosti svakako treba riješiti istakli smo u raspravi. Ja bi ovdje napomenula da smo o tome imali i tematsku sjednicu na tu temu u saborskom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku. Iako su predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstva zdravstva obrazlažuvši mišljenje RH u odnosu na izvješće upozorili na pogreške, pogrešne navode iskazane u izvješću te istaknuli načelnu primjedbu na dostavljeno izvješće smatrajući ga preopširnim, članovi odbora su jednoglasno pohvalili i podržali predmetno izvješće pravobraniteljice. Kako su u raspravi istaknuli osnovna uloga pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je zaštita, praćenje i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom te s tim u vezi i ukazivanje na određene nedostatke i nepravilnosti, a sve u svrhu promicanja prava i interesa osoba s invaliditetom. Dakle, nakon šta smo jednoglasno podržali ovo izvješće predložili smo Hrvatskom saboru da prihvati izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2018. godinu. Zahvaljujem. Sada će nam se obratiti predstavnica Vlade kako bi dala isto tako dodatno obrazloženje, mišljenje Vlade, s nama je poštovana Marija Pletikosa, državna tajnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, izvolite. **Pletikosa, Marija** Hvala poštovani predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovana pravobraniteljice, poštovani predstavnici ministarstava, evo Vlada RH uputila je Hrvatskom saboru mišljenje na izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2018. godinu utemeljeno na mišljenima nadležnih tijela koja su dostavila očitovanja na predmetno izvješće. I to, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva uprave, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Navedeno izvješće prikazuje aktivnosti i rad Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te daje pregled podataka o prijavljenim povredama prava osoba s invaliditetom tijekom protekle godine, kao i preporuke pravobraniteljice na uočene nepravilnosti u radu dionika nadležnih za skrb o osobama s invaliditetom kroz različita područja djelovanja. Uzevši u obzir činjenicu da je uloga pravobraniteljice propitivanje osiguravanja prava osobama s invaliditetom sukladno preuzetim međunarodnim obvezama i nacionalnom zakonodavstvu kao i osiguravanje konzumiranja tih prava, nadležna tijela dala su svoj osvrt na izvješće pravobraniteljice. Iz mišljenja nadležnih tijela vidljivo je da su uloženi veliki napori kako bi se unaprijedila skrb o osobama s invaliditetom u svim područjima njihovog života, ali i svjesnost da su pred svima nama još uvijek veliki izazovi kako bismo djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom osigurali što bolje uvjete života kakve oni i zaslužuju. Izvješće o radu pravobraniteljice Vlada RH ocijenila je vrlo informativnim. Preporuka koje je dala Vlada RH dana je u svrhu bolje preglednosti povrede prava osoba s invaliditetom i danih preporuka od strane pravobraniteljice, postignutih rezultata na području skrbi o osobama s invaliditetom kao i potreba koje još uvijek nisu zadovoljene u određenim područjima. Vlada RH i u narednom razdoblju poduzimat će niz koraka kako bi zajedničkom suradnjom svih dionika i dalje unaprjeđivala skrb o djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom uključujući i njihove obitelji, a sukladno svim raspoloživim ljudskim i financijskim resursima uzimajući u obzir preporuke pravobraniteljice dane kroz ovo izvješće i uključujući osobe s invaliditetom u sve faze donošenja odluka. Hvala lijepo. Zahvaljujem imamo jednu repliku, kolega Mrsić izvolite. **Mrsić, Mirando (Demokrati)** Hvala lijepo, poštovana državna tajnice ne znam da li imate ovlasti da odgovorite na jedno vrlo jednostavno pitanje. Vlada se najprije tužila da je izvješće pravobraniteljice preopširno, a onda je napisala svoje obrazloženje na 19 stranica, ja sam ga čitao 3 puta u kojemu se Vlada osvrće na izvješće pravobraniteljice, ispravlja neke stvari, malo se svađa sa pravobraniteljicom ali nigdje nisam vidio unutar mišljenja Vlade konkretne poteze kojim bi se ispravilo to što Vlada prigovara pravobraniteljici u njenom izvješću. Ali ono što ne vidim iz samog stava Vlade je da li Vlada prihvaća ovo izvješće ili ga samo prima na znanje, vidim, u svim do sada je bilo uvijek da Vlada prihvaća izvješće, da je Vlada ta koja podržava izvješće, ali u ovom izvješću nema ni slova da li je to to ili nije. Nema odgovora, ništa hvala vam. Onda ćemo sada preći na raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovana kolegica Ines Strenja, izvolite. Zahvaljujem, dakle pred nama je vrlo sveobuhvatno izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, koje treba iščitavati i iščitavati i treba biti kao što sam rekla, semafor koji će reći, ove stvari ne smiju se dalje nastavljati na ovaj način u Hrvatskoj i ove stvari su dobre, njih trebamo i dalje razvijati i podržavati. I razmišljajući kako bih danas koncipirala ovu svoju raspravu, htjela bih pročitati zapravo, s obzirom da Klub MOST-a nezavisnih lista će podržati ovo Izvješće, pročitat ću vam dopis roditelja djece oboljelih od šećerne bolesti zato što je to obrazac načina na koji zapravo pravobraniteljica treba postupati, kakve pritužbe ona dobiva i zapravo način na koji mi danas funkcioniramo u Hrvatskoj, a to je da roditelji moraju zbilja doći do medija i pokušati na neki način, informaciju o tome što se dešava s njihovom djecom plasirati kako bi pokušali i dobili nekakva rješenja. I to je ono što mi ne smijemo raditi. Dakle, ne smijemo na taj način funkcionirati da, tek ukoliko se neki problem desi, kao što je bilo spinrazom o kojoj zapravo konačno još uvijek nemamo neko rješenje, još uvijek je puno djece koja su tek u procjeni i koja nisu započela s liječenjem i ostale djece koja zapravo medijskom pažnjom i prikupljanjem donacija rješavaju svoje teške bolesti. roditelji djece s težim oštećenjima zdravlja, a to su kronične i neizlječive bolesti, djeca koja boluju od šećerne bolesti, su željeli skrenuti pažnju na nepridržavanje rada nadležnih institucija prema Europskoj konvenciji o pravima djece a to znači da su neki koji su trebali tu djecu procjenjivati, nisu se držali te iste konvencije i procjena je bila subjektivna i preosobna. Konvencija o pravima djeteta je dokument koji ima nadzakonsku snagu itd., obvezuje države stranke na pružanje najviše razine zdravlja svakom djetetu i osiguranje uvjeta u kojima nijednom djetetu neće biti uskraćeno njegovo pravo, a ona kaže da u svim akcijama koje se odnose na djecu, bilo da ih poduzimaju javne ili privatne ustanove, socijalne skrbi, sudovi, državna uprava ili zakonodavna tijela, najbolji interes djeteta mora imati prednost. države stanke se obvezuju da će u odgovarajućih zakonodavnim i upravnim mjerama osigurati takvu zaštitu i skrb djeteta kakav mu je prijeko potrebna za njegovu dobrobit uzimajući u obzir prava i dužnost njegovih roditelja, zakonskih skrbnika i drugih osoba. roditelji djece oboljele od šećerne bolesti kažu, da s obzirom da veliki dio njihovih prava proizilazi iz nalaza i mišljenja o težini i vrsti invaliditeta, odnosno oštećenja funkcionalnih sposobnosti koji donosi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, oni su se osvrnuli na konkretne primjere kada to nije bilo pravilno procijenjeno. Dakle, kažu da se nerijetko donosi mišljenje u prilog ovog dopisa su i kompletna dokumentacija te djece koja mi je dostavljena i dostavljena je pravobraniteljici, dakle, nerijetko se donosi mišljenje u kojem naša djeca su, iako istih godina, iste dijagnoze, ne budu jednako izvještačena, pa tako slijedom toga niti ne mogu ostvariti ista prava. Iz navedenog proizilazi kako bi najprije trebalo se obratiti Zavodu za vještačenje i od njih tražiti da se usuglase oko kategoriziranja težine oštećenja zdravlja kod dijagnoze, znači diabetes mellitus tipa 1. I onda su priložili, znači, nalaze i mišljenje istog djeteta u razmaku od godine dana, kada je dijete u 1. nalazu vještačeno u starosti od 7 godina i kada je utvrđen 3. stupanj kronične bolesti i postojanje težeg invaliditeta, dok za godinu kasnije, kada je dijete bilo staro 8 godina, utvrđen je 2. stupanj kronične bolesti i time potreba za smanjenim opsegom njege djeteta, dok je u oba slučaja se dijabetes okarakterizirao kao privremena promjena u zdravstvenom stanju, dijabetes tipa 1, liječnici znaju, ali oni koji vještače znaju o čemu se radi. Dakle, naravno da roditelji ovoga djeteta nailaze na mnoge prepreke i nemogućnost ostvarivanja pravo, a znamo da je dijete jednako ovisno o svom roditelju i sa 7 i sa 8 godina starosti te da dijabetes tip 1 nikako nije privremena promjena te zbog toga predlažu da se nalaz i mišljenje izdaje na neko duže vrijeme, a ne na godinu dana u konačnici i smanjio trošak cijelog postupka, što bi bilo na obostrano zadovoljstvo. Kada roditelji uspiju od Zavoda za vještačenje dobiti nalaz i mišljenje s kojim se slaže dakle, vrsta i težina invaliditeta, trajna promjena u zdravstvenom stanju, prijeke potrebe privremene pomoći u punom opsegu, sljedeća prepreka mu je objašnjavanje socijalnim radnicima u centrima za socijalnu skrb I onda temeljem zakona o socijalnoj skrbi dijete može ostvariti pravo na doplatak za tuđu pomoć i njegu u punom opsegu, što često se ne priznaje roditeljima koji koriste pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, iako to stoji jasno u čl. 60. Zakona I onda ovi roditelji znači, govore o primjeru oprečnih rješenja ponovno u dva gotovo ista slučajeva, dakle, dvoje djece oboljele od šećerne bolesti tip 1, od strane Zavoda za vještačenje, dakle izvještačeno je kao stupanj 3, teži invaliditet prijeku potrebu privremene pomoći njege u punom opsegu. Znači sad, ukoliko su u zavodu dobili pravilno vještačenje, znači oni sada imaju ponovo dakle situaciju da se jednom djetetu priznaje pravo na pomoć i njegu iako njegova majka koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, dok se drugom djetetu to isto pravo odbija pod obrazloženjem da njegova majka koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena te da mjesečni prihod kućanstva prelaze zakonom propisani cenzus, a sve opet temeljem istih odredbi prema nezakonitom tumačenju mjerodavnih osoba te stoga predlažu edukaciju odgovornih osoba, traže priznavanje prava djece, a koja proizilazi iz već spomenutih zakona, kao i rješavanja svih ovih problema, znači unutar ovog područja. Oni su dakle, dokazali i to primjera je više, na potpuno nelogičnosti i netransparentnosti, kao i subjektivno tumačenje zakona i danih ovlasti prilikom ostvarivanja prava na pomoć i njegu i rad na 4 sata. Dakle, razlika je jednostavno u osobi koja je taj dan predstavljala tijelo vještačenja pa prema slobodnoj i subjektivnoj procjeni, određuje tko će dobit a tko ne svoja prava. Ustanova te vrste jednostavno ne može funkcionirati kvalitetno i gubi svoju svrhu a koju predstavlja needucirana osoba puna straha za svoje radno mjesto ovisno o tome kako će vještačiti. Europska socijalna povelja jamči dječja prava na odgovarajuću socijalnu, pravnu i ekonomsku zaštitu. U skladu sa Konvencijom pravima djeteta i Europskom socijalnom poveljom, obitelji bi trebale dobiti svu potrebnu zaštitu i pomoći kako bi ispunile svoju presudno važnu ulogu ali u stvarnom životu nije tako. Ja ću samo ponoviti riječi koje je rekla bivša pravobraniteljica, da zaključim ovaj dio a to je jer štednja, bivša pravobraniteljica za djecu a gdje se odnosi na djecu, jer štednja na djeci dugoročno ima najskuplju cijenu a to je narušavanje njihovog zdravlja. Djeca pogotovo ona bolesna, nisu skupina koja može može čekati neka bolja vremena, njima pomoć i zaštita treba sada i ovdje dok sazrijevaju i odrastaju i formiraju u buduće građane ovog društva stoga vam preporučavamo da prilikom kreiranja i primjene mjere racionalizacije, svakako vodite računa kakve će posljedice pojedina mjera imati na djecu i njihovo zdravlje općenito i u sredini u kojoj dijete živi kao i sa štednjom da ne da ne ugrozite prava i interese djece koja su zajamčena svim nacionalnim i međunarodnim dokumentima. Ima još amo kratko ali bi htjela još jednom napomenuti da ste zbilja sustavno zagovarala u svojim postupanjima i pravo na liječenje djece oboljele od različitih rijetkih i sistemskih bolesti i osoba zapravo koje boluju od rijetkih bolesti, upozorili ste pravodobno na potrebu promjene kriterija u liječenju od multiple skleroze, tu se uključio i naš saborski Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Hrvatsko neurološko društvo uz krovno krovno znači Savez oboljelih od multiple i zbilja na kraju su kriteriji promijenjeni i sada je svima pacijentima oboljelim od multiple skleroze omogućeno liječenje unutar odmah po postavljanju dijagnoze a ne da moraju čekati 2 pogoršanja u jednoj godini ili godinu dana od postavljanja dijagnoze. Smatram da takve stvari bi trebale isto tako biti sustavno praćenje i od strane Ministarstva zdravstva i HZZO-a jer ovako zapravo ispada da ukoliko kao što sam rekla su dovoljno glasni bolesnici i upozoravaju i onda dobiju podršku od politike ili od pravobraniteljice ili od medija, onda se kriteriji mijenjaju ali mislim da to ne bi trebalo bit tako. Zadnjih dana smo isto tako, zadnjih tjedana ponovno bili u situaciji da smo upoznati sa djecom odnosno udruga „Brački pupoljci“ je ukazala na nedostupnost onog šta je bilo potrebno a to je djeca sa teškoćama u razvoja sa otoka i njihovo plaćanje zapravo prijevoza trajektnom koje nije riješeno a moglo je biti riješeno jer se ne radi o previše djece ali ako smo rekli u Hrvatskoj da ćemo svima osigurati jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu, mislim da se to moglo i do sada riješiti. Ono što je meni bilo interesantno u vašem izvješću, to je da ste jer kao što sam rekla, svi imaju jednako pravo ali ne smijemo dozvoliti da zbog toga šta su djeca na otocima posebno su zbog toga na neki način udaljena od mjesta gdje trebaju primiti potporu i liječenje u svojih osobnih bolesti, preporučili ste lokalnim samoupravama da poduzmu sve mjere i donesu sve potrebne odluke kako bi djeca sa teškoćama u razvoju ostvarila pravo na zdravlje, obrazovanje i socijalnu sigurnost. I mislim da je potrebno ovdje ponoviti da ste predložili da je potrebno utvrditi prostorne, stručne i organizacijske i druge resurse za poboljšanje kvalitete života osoba sa invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i izraditi analizu potreba i akcijski plan djelovanja za uspostavu rane podrške djeci s teškoćama u razvoju, zaposliti potreban broj stručnjaka u predškolskim i školskim ustanovama, rehabilitatora, logopeda i psihologa radi pružanja potrebnih socijalno-zdravstvenih i rehabilitacijskih usluga za djecu sa teškoćama u razvoju sustavno kroz odgovarajuće lokalne projekte podržati programe kao što je onaj program udruge „Brački pupoljci“ usmjerene na rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju, osigurati i vlastita sredstva ili iz drugih izvora, znači programa HZZO-a ili europskih fondova za pomoćnike u nastavi i predškolskim ustanovama što još uvijek nije sustavno dosad riješeno, poticati sve preventivne programe zdravstvenih i odgojno-obrazovnih institucija i udruga zapošljavanja i potrebitog broja djelatnika i osiguravanje odgovarajućih prostornih uvjeta za pružanje tih usluga, izraditi akcijski plan vezano uz osiguranje prilagođenog prijevoza djece s teškoćama u razvoju kao preduvjeta korištenja usluga. Nadam se da su vas čuli čelnici lokalnih samouprava, ja sam to još jednom ovdje ponovila ali kao što kažem, vi ste netko čija je velika odgovornost upozoravati na ono što je u sustavu skrbi osoba s invaliditetom loše, gdje možemo popraviti i očekujem isto tako da vas u tom smislu prate i nadležna ministarstva, zasad kao što vidimo, samo 30-ak posto vaših prijedloga je i prihvaćeno, nadam se da će ubuduće biti bolje, klub MOST-a nezavisnih lista će podržati ovo vaše izvješće, hvala. Zahvaljujem, druga na redu je poštovana kolegica Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite.

Poštovani g. predsjedniče, poštovana uvažen pravobraniteljice sa suradnicima, poštovana državna tajnice, državni tajnici. Evo pred nama je Izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom i ja prije nego što kažem nekoliko riječi o ovom velikom izvješću, izrazit ću osobito zadovoljstvo da je naša pravobraniteljica evo danas prvi puta govorila s ove pozornica, s ove govornice, koju je Hrvatski sabor, evo prilagodio i za mene kao zastupnicu i za nju kao pravobraniteljicu i vidimo da je to jedan korak naprijed. Dakle, ovo veliko, ali sveobuhvatno izvješće je kao i svake godine, puno informacija. I uvijek za njega vodimo reći, da će nam to biti jedna knjiga iz koje ćemo svi zajedno moći izvlačiti neke podatke. Stoga je to izvješće dobro, iako veliko, pa se često događa da ga baš ne vole svi čitati. Međutim, evo, na sreću, na prijedlog i saborskih odbora od prije nekoliko godina, pravobraniteljica nam dostavlja i jedan sažetak tog izvješća pa ga možemo svi zajedno brže i lakše vidjeti što je to naša pravobraniteljica zabilježila u protekloj godini. Dakle, pravobraniteljica je istakla u svom uvodnom govoru, a možemo to vidjeti iz izvješća, da je u protekloj godini, zaprimila nešto više pritužbi, prijava ili obraćanja. Ja ne vidim da je to problem, dapače, dobro je da se osobe s invaliditetom obraćaju pravobraniteljici, ona je njihova pravobraniteljica i ona je, ja bih rekla, prva stepenica koju se osobe s invaliditetom mogu i trebaju kako bi naprosto možda samo pitale ili kako bi krenule u rješavanje svojih prava. Pravobraniteljica je u protekloj godini otvorila područni ured u Osijeku i vjerojatno je i to jedan razlog zbog čega je stiglo više obraćanja obraćanja pravobraniteljici nego u 2017.g. Kako je prilikom otvaranja ureda u Osijeku, pravobraniteljica najavila, ove godine, bi trebali odnosno, očekujemo da će pravobraniteljica otvoriti i područni ured u Splitu, sljedeće vjerojatno Rijeka itd. kako bi pokrila cijelu Hrvatsku i kako osobe s invaliditetom ne bi morale dolaziti u Zagreb jer je mnogima to naprosto nemoguće. Iz izvješća vlade, koju je i ove godine, na otprilike, evo, 20-tak stranica, vidimo da je vlada po ministarstvima iznijela ono što smatra da u izvješću možda nije najspretnije ili najbolje napisano i ja bih se sa velikim dijelom toga i složila, jer naravno ima u ovom izvješću malih sitnih grešaka, ali u načelu izvješća je dobro i dobro je da vlada i istakne ono što smatra da u njemu nije baš najbolje i napisano. napisano. Što se tiče i ja ću krenuti ukratko od socijale, da tako kažem, obzirom da je i pravobraniteljica iznijela da je i tu bio veliki broj primjedbi. Dakle, kao što svi već znate, rekla bih i ptice na grani, pjevaju o tome, da je u prošloj godini povećana osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu, te da smo unaprijedili status njegovatelja za osobe s invaliditetom. Kada govorimo o osobnoj invalidnini i doplatku za pomoć i njegu, moram reći, da je ovo prva vlada nakon dugo vremena koja se upustila u povećavanje ovih dvaju prava. 20-tak godina čekali smo da osobna invalidnina i doplatak za pomoć i njegu budu barem malo povećani. Ne moram govoriti koliko su se povećale potrebe osobe s invaliditetom u tih 20-tak godina. 1500 kn osobne invalidnine, mnogi će reći i govore nije puno, ali je veliki korak naprijed i to je početak s kojim je ova vlada mogla u ovom trenutku krenuti, i doplataka za pomoć i njegu, vjerojatno svi znate da vlada priprema novi Zakon o socijalnoj skrbi u kojoj očekujemo daljnja poboljšanja. Ono što je upravo i pravobraniteljica ističe, već dugo, a i ja da očekujemo da osobna invalidnina bude rasterećena svih cenzusa jer je to naknada za invaliditet a to nije socijalna naknada. U ovim trenucima, evo traju i dogovori i pregovori, kako ćemo to napraviti i zahvaljujem ministarstvu, evo molim državnu tajnicu da prenese ministrica i da smo zadovoljni kako se dogovaramo jer to je, to je odnos koji ministarstvo pokazuje prema civilnom društvu, prema onima od kojih koji najbolje znaju koje su njihove potrebe. Vjerujem da ćemo uspjeti dogovoriti sve ono što što smatramo da treba popraviti a što nismo mogli u izmjenama i dopunama u prošloj godini. Što se usluga u zajednici tiče i tu imamo, ja bih rekla još jako puno posla iako i tu smo krenuli puno, puno naprijed. Osobna asistencija, kada govorimo o osobnoj asistenciji više od, već ja bih rekla blizu 2000., dakle preko 1500 ljudi ima osobnog asistenta. Po mom osobnom mišljenju to nije dovoljno i dugi niz godina već govorimo o tome da je potrebno donijeti Zakon o osobnoj asistenciji. Ova Vlada krenula je, dakle Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osnovalo radnu skupinu koja je krenula sa zadatkom da pripremi Zakon o osobnoj asistenciji a jednako tako i Zakon o inkluzivnom dodatku. Rekla bih da su to uz Zakon o socijalnoj skrbi dva ključna zakona koja osobe sa invaliditetom očekuju kako bi se poboljšao njihov status i kako bi na najbolji mogući način mogli zadovoljiti svoje potrebe. Kada je u pitanju zapošljavanje osoba sa invaliditetom tu se posebno veselim jer bilježimo ipak veliki, veliki iskorak. danas ovdje govora o Zavodu za vještačenje, o tom našem famoznom jedinstvenom tijelu vještačenja kojeg smo toliko dugo čekali i borili se da dobijemo jedinstveno tijelo vještačenja, jedan nalaz i mišljenje koji će nam biti dovoljan za sve sustave. Polako idemo k tome, još uvijek nismo došli do toga ali Zavod za vještačenje čini sve kako bi doista mogao utvrditi invaliditet. Sve ovo što u izvješću pravobraniteljice piše i ovo o čemu mi danas ovdje govorimo neće biti moguće unaprijediti dok ne ne znamo tko su osobe sa invaliditetom a tko su osobe sa tjelesnim oštećenjem. Mi danas baratamo pojmom od 510 otprilike tisuća osoba sa invaliditetom, to je veliki broj ali među njima ima onih koji nemaju veliki invaliditet i ne bi mogli ostvarivati prava o kojima mi i danas ovdje govorimo. Dakle trebamo točno znati tko su osobe sa tjelesnim oštećenjem a tko su osobe sa invaliditetom. Ja ovom prigodom želim pohvaliti Zavod za vještačenje što je krenuo konačno, konačno i u taj veliki problem, najveći rekla bih problem jer dok to ne riješimo mi ne možemo govoriti o reguliranju amandman baš nikakvih prava. Vjerujem da će skoro i taj problem biti riješen obzirom da se uključio i Zavod za javno zdravstvo koji vodi registar o osobama sa invaliditetom i vrlo brzo ćemo naći instituciju koja će donositi rješenje o invaliditetu. Nemamo ga ni pravobraniteljica ni ja. Da vam sad pokažem naša rješenja, vi biste vidjeli da na njima piše da smo i pravobraniteljica i ja osobe sa tjelesnim oštećenjem a ja mislim da to ipak nije tako. No, evo kao što sam rekla, idemo konačno k rješenju i u ove 2,5 godine mandata ove Vlade napravili smo doista veliki iskorak ali nemoguće je bilo i vještačiti u velikom broju i rješavati probleme obzirom da je Zavod za vještačenje još uvijek stanuje u vrlo, vrlo neprimjerenim prostorima prostorima gdje osobe s invaliditetom vrlo teško dolaze na vještačenje, gdje se ne mogu zapošljavati novi ljudi jer nema prostora a silna je potreba. Stoga vjerujem da će Zavod za vještačenje uskoro dobiti svoj novi prostor kako bismo mogli sve ove probleme o kojima sam govorila što prije početi rješavati. Znamo da je Zavod ove godine zaprimio 20-ak tisuća predmeta novih vještačenja hrvatskih branitelja i to je neću reći teret, to se mora raditi ali i to je jedan veći broj koji će opteretiti Zavod za vještačenje, dakle nemoguće krenuti naprijed dok Zavod ne uđe u svoje nove prostorije. Kada govorimo o pristupačnosti, htjela bih reći da kao što je rekla i pravobraniteljica naš je veliki problem oko čega se u zadnje vrijeme evo i najviše rekla bih razgovaramo a to je znak pristupačnosti i oslobođenje od plaćanja cestarine. Ministrstvo mora, prometa i infrastrukture otvorilo nam je ruke, otvorilo nam je vrata, izrazilo je najbolju volju da oslobođenje od plaćanja cestarine više ne bude vezano isključivo za automobil nego kao i znak pristupačnosti za osobu. Međutim, tu sada dolazimo do problema, kada ministarstvo ima volju, kad nam Vlada otvori ruke onda se evo mi nažalost moram to reći …/Upadica: Hvala vam./…

što želimo rješavati za osobe s invaliditetom i ja vjerujem da će se to uskoro i dogoditi. Poštovana pravobraniteljice naš klub će podržati vaše izvješće. Hvala vam lijepo. Idemo sada na treći klub, to je Klub zastupnika SDP-a, poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, nadam se da ćete imati prema svima ovako, kad malo produžimo, razumijevanja. Pozdravljam ponovo pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom sa suradnicima, predstavnike ministarstva, državne tajnice, državne tajnike, kolegice i kolege, evo pred nama je još jedno zaista vrijedno veliko izvješće pravobraniteljice o radu za, o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i ja bih rekla je ono je kao što se svake godine spominje zaista opsežno, veliko je međutim ono takvo zaslužuje i biti jer sama problematika je osoba s invaliditetom i sva područja koja obuhvaća zaista su široka, zaista su opsežna i ovo da da bi se prikazala jedno potpuno stanje, stanje u državi kakvo jest onda se o tome treba i pisati. dakle dostupan i sažetak koji je u tom smislu lakše iščitati stoga, ali opet je dosta jasan, međutim također iako nisam u potpunosti dakle svih 300 i koliko stranica pročitala ali sam iščitala dakle one dijelove koji se, koje sam smatrala da su mi nešto za više značajniji značajniji i za samu raspravu i zaista su dobro opisani, dobro su prikazani i još bolje oslikavaju samu problematiku nego što je to sažetak. Odmah na početku ću reći da će Klub SDP-a podržati izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2018. godinu jer ne samo zbog tog što je napisano obimno i što je prikazano dosta toga, nego što je vidljivo da se zaista zalaže za osobe s invaliditetom što je primarni zadatak pravobranitelja za osobe s invaliditetom i ukazuje na sve one poteškoće, probleme, na sve one zastoje, na sve ono što država nije napravila što mi u zakonodavnom smislu nismo donijeli, dakle na sve one propise, zakonske akte koji bi se morali ovdje donijeti, a nisu doneseni, ukazuje na ustrajno ukazuje na nužnost provođenja konvencije i svih osnih međunarodnih dokumenata koje je i Hrvatska ratificirala, prihvatila, ratificirala i obvezala se na sustavno provođenje svih tih zadaća, koji u konvencijama i drugim međunarodnim dokumentima stoji. taj, ovaj dokument iz godine u godinu važan. Ono što bismo možda trebali i više poštovati to je sama bojazan, vidljivo je iz izvješća i usmenog izlaganja pravobraniteljice to je nezadovoljstvo brojem prihvaćenih primjedbi, preporuka, stoga mislim da je naveden podatak koji ipak nije zadovoljavajući, a to je da je svega čini mi se 30% od upućenih preporuka, primjedbi usvojeno. Što je zaista, što je manje od pola i zapravo ukazuje na nekakav i problem, ja još nisam evo voljela bih doći do toga i vidjeti u čemu je problem, jer i ja sam primijetila da pogotovo u zakonskim, kada je riječ o primjedbama koje se tiču na zakone, tada je često odgovor nema se financijskih sredstava u ovom trenutku ili prima se na znanje ali bez jasnog i određenog, određen smjernice ili konkretnog vidljivo konkretno kada će se o tom problemu uopće konkretnom raspravljati ili donijeti određeni zaključci ili prihvatiti same primjedbe. Slušajući ili i prethodne kolegice, pogotovo kolegicu Lukačić nekako sam dojma da je zapravo jako sve puno optimizma i evo sve ide u nekakvom dobrom smjeru, pa bih rekla da mi se čini da se to malo pomalo i sukobljava sa izvješće izvješće pravobraniteljice koja ipak ne smatra da je sve tako krasno i puno optimizma i da možemo očekivati u skorom vremenu značajna poboljšanja. Jednako tako i čitajući osvrt odnosno mišljenje Vlade Vlade RH na ovo izvješće, također možemo vidjeti da su određena neslaganja i određena suštinska neslaganja, mislim da su suštinska, koja ne ulijevaju baš optimizam da će preporuke o kojima je govorila pravobraniteljica biti i uvažene. Evo konkretno ću samo reći da je jedno od suštinskih neslaganja koje je vidljivo u u ovom izvješću a i u mišljenju Vlade je odnos prema Zakonu o udomiteljstvu odnosno suštinski što udomiteljstvo predstavlja kada su u pitanju recimo odrasle osobe sa invaliditetom, u tom smislu pravobraniteljica vrlo jasno kaže da udomiteljstvo ni u kom slučaju ne može biti proces deinstitucionalizacije i da zapravo prema preporukama UN odbora bi trebalo izbjegavati udomiteljstvo odraslih osoba sa invaliditetom, dok s druge strane zapravo Vlada smatra potpuno drugačije i taj zakon koji je propao ovdje u Saboru je na neki način govori nešto suprotno i pozivaju se na neke druge izvore, smatrajući da je upravo udomiteljstvo ovaj izuzetan napor koji su uložili, koje je ministarstvo uložilo u guranje Zakona o udomiteljstvu i provođenja svih aktivnosti što se tiče udomiteljstva zapravo govori o tome da se ne slažu sa pravobraniteljstvom, imaju suštinski sasvim drugačije razmišljanje pa i smjer kojim idu. Ono što želim u ovom djelu još reći, to je da kad govorimo o sustavu, državnom sustavu za osobe osobe sa invaliditetom, tada mora se vidjeti jasan napredak u ostvarenju, ispunjavanju svih onih odredbi koje smo zacrtali kroz prihvaćanje konvencija a pogotovo kad govorimo o ova tri ključna područja života, a to su obrazovanje, osposobljavanje, rad, zapošljavanje odnosno neovisno življenje. Neki pomaci su napravljeni i tu zaista trebamo priznati ono što je napravljeno, voljeli bi smo znati i kakvi su rezultati tih aktivnosti koje su napravljene, npr. kod zapošljavanja kada je priznata osobna invalidnina bez obzora da li je osoba dakle iako radi, dakle prima osobnu invalidninu ili kod autorskog honorara, zanima nas dakle i u kojoj mjeri je došlo do povećanja broja zaposlenih osoba sa invaliditetom jer će to tek onda imati zaista punog smisla. S druge strane upozoravamo još uvijek a to je tada bio razlog zašto se nije išlo na delimitiranje i kada su u pitanju mirovine, bilo je rečeno da čekamo Zakon o socijalnoj skrbi, prošlo je sad već više od godinu dana od tada tada od kada smo usvajali zakon koji se tiče osobne invalidnine pa nadamo se da će doći i do tog jer je to bilo jedno ključnih obećanja. Puno se očekuje od novog Zakona o socijalnoj skrbi, vidjet ćemo, evo s nestrpljenjem mi u klubu SDP-a također čekamo taj zakon. Slijedeći problem o kojem želimo progovoriti, asistencija. Asistencija je, osobna asistencija je zaista jedan od gorućih problema, ona se odsada financira kroz projekte, kroz udruge i projektne aktivnosti što svakako osobama koje trebaju asistenciju, u ovom trenutku nije dobro još uvijek riješeno, riješeno je u jednom malom djelu životnog prostora života međutim ovo zahtjeva zaista kad smo već krenuli u ovom smjeru, nakon mislim da su 12 g. u pitanju, mislim da onda zaista treba dovršiti tu priču i napraviti Zakon o osobnim asistentima ili sličan zakon koji će omogućiti asistenciju sukladno potrebama osoba sa invaliditetom jer inače sama usluga nema nikakvog smisla ako zaista nije usklađena u potpunosti s potrebama osoba sa invaliditetom. Ono što želim reći da smo kroz klub SDP-a progovarali, to su problemi s kojima se susreću osobe, odrasle sa autizmom i njihovi roditelji ili obitelji gdje još uvijek nije sustavno riješen problem odraslih osoba pogotovo, govorila sam to zadnji put, Centra za autizam autizam Zagreb koji još uvijek je pod sustavom obrazovanja, na ta pitanja čekamo još konkretne odgovore. Isto tako kad je u pitanju rana intervencija, htjela bi reći da je upućeno pitanje i Vladi i da je dobiven odgovor vrlo načelan u koje se izražava razumijevanje ali još uvije, evo pravobraniteljice, odgovor od ministarstva odnosno Vlade je stigao ali on samo govori uputite pitanje pitanje ministru Kujundžiću, ja sam to pitanje i dalje uputila ministru Kujundžiću ali nema jasnog odgovora o tome kada će se ustrojiti upravljački odbor za radnu intervenciju koji je jako nužan da bi se sustavno pristupilo ovom ovom rješavanju odnosno stvaranju sustava za što raniji pristupu i što ranije pružanje uslugama djeci u što ranijoj dobi kako bi se neke teškoće već na vrijeme prevenirale odnosno olakšale kasniji rad. Htjela bih također reći da smo što se tiče pristupačnosti zakon, dakle Klub SDP-a je uputio u saborsku proceduru i Zakon o dopunama Zakona o cestama, smatrajući kako je tu napravljena jedna nepravda i želeći ispraviti tu nepravdu kada su u pitanju sve osobe sa invaliditetom jer u ovom trenutnom zakonu pristupačnost, odnosno oslobađanje od plaćanja cestarine imaju samo oni koji i u svom posjedu imaju osobni automobil. Stoga smo išli sa prijedlogom da se to pravo odnosi na samu osobu sa invaliditetom a ne na vozilo. I ja se nadam, evo slušajući kolegicu Lukačić, da će upravo taj zakon ukoliko dođe ovdje u saborsku proceduru biti i prihvaćen jer vidjela sam da pozdravlja upravo i te izmjene koje će doći i od samog ministarstva. Ono što bih htjela napomenuti kolega Arsen Bauk je također ovdje uputio u proceduru Zakon o izmjenama također koje se tiču pomorskog prijevoza a tiče se prijevoza djece sa otoka na kopno, ono nije prihvaćeno od strane HDZ-a pa ni onih koji dakle zastupnika koji su, koji žive na otocima pa je to vrlo čudno, ali evo, nadam se da će doći do nekih promjena, ne znam kakvih ali još jedanput upućujem taj apel, djeca na otocima često moraju odlaziti na kopno i nije u redu da su diskriminirana, da im je taj dio života otežan. Treba im olakšati upravo na način da se omogući besplatno putovanje trajektom a inače da se omogući u pomorskom prometu. Toliko za sada, kroz

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana pravobraniteljice, poštovani kolegice i kolege. Svi koji su putovali Europom i Amerikom zasigurno su primijetili velik broj osoba sa invaliditetom na ulicama, radnim mjestima, fakultetima, kulturnim događanjima a još više od tog broja je osoba sa invaliditetom zaposleno u tim zemljama. Promatrajući Hrvatsku iz te perspektive nameću se pitanja hoćemo li mi ikad dostići te standarde brige o osobama sa invaliditetom posebno sa onima koji imaju teškoća sa kretanjem ili koriste pomagala pri kretanju ulicama, kinima, kazalištima i radnim mjestima. Evo pravobraniteljica je rekla da i u ministarstvima, dakle Vlada bi prva trebala biti ta koja bi trebala voditi brigu o pristupačnosti svojih prostorija osoba sa invaliditetom, ne rade ono što bi trebalo raditi. Ovo izvješće pravobraniteljice je vrlo opsežno, zahvaća cijeli spektar problema osoba sa invaliditetom i ja ću se dotaknuti samo par njih ali je ovo dobra podloga da se promijene neke stvari u hrvatskom društvu i da osobe sa invaliditetom postanu punopravni članovi hrvatskog društva. Europska strategija za osobe sa invaliditetom 2010. i 2020. ukazuje na 8 prioritetnih područja i pitanje je da li u tih 8 prioritetnih područja Hrvatska može pokazati da je nešto napravila i da je napravila bitne iskorake. Gledajući ovo što nam je ove godine pravobraniteljica jasno i zorno prikazala u svom izvješću nisam siguran da se tu možemo pohvaliti sa nekim velikim iskoracima. Koraci su napravljeni, mali koraci ali to još uvijek nije dovoljno da osobe sa invaliditetom budu punopravni članovi hrvatskog društva. Samo da ukažem na tih 8 prioritetnih područja a to su pristupačnost, sudjelovanje, jednakost, zapošljavanje, obrazovanje i osposobljavanje, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita i sudjelovanje i promicanje prava osoba sa invaliditetom u kontekstu proširenja EU i Međunarodnih razvojnih programa. Svima je poznato ali još jedanput da osvježim tu brojku, u Hrvatskoj živi 512,47 osoba sa invaliditetom što čini ukupno 12,3% ukupnog stanovništva. Udio je negdje na razini EU i na razini UN-a gdje se procjenjuje da u svijetu ima oko 650 milijuna osoba sa invaliditetom što čini 10% svjetske populacije. U Hrvatskoj imamo relativno dobru zakonodavnu regulativu, imamo i regulativu koja regulira zapošljavanje osoba sa invaliditetom i to je jedan od ključnih elemenata uključivanja osoba sa invaliditetom u hrvatsko društvo a to je da im damo posao i obrazovanje i da onda mogu normalno raditi i biti, privređivati i biti dio hrvatskog društva. Također je dosta stvari regulirano Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Tim zakonom uređeno je pravo na profesionalnu rehabilitaciju i rad i zapošljavanje osoba sa invaliditetom međutim podaci nam govore da kao što to u Hrvatskoj uvijek i je da dobre zakone ne implementiramo u praksi jer prava zajamčena tim zakonom su teško ostvariva pa jedno od tih prava je pravo na prednost pri zapošljavanju osobi sa invaliditetom kojoj je poslodavac dužan dati ukoliko ista zadovoljava sve tražene uvjete propisane oglasom ili natječajem. Vidi se i iz primjera koji su bili tu u izvješću pravobraniteljice, da je problem u tumačenju, tko se smatra osoba s invaliditetom, te što se smatra relevantnim dokazom invaliditeta. Puno je iskoraka napravljeno s jedinstvenim tijelom za vještačenjem, jer smo konačno na jednom mjestu mogli vještačiti osobe s invaliditetom iz svih segmenata, dakle, i iz socijale, iz rada, iz braniteljske populacije. Ali ostaje još jedna stvar koju nismo riješili sa tim jedinstvenim tijelom, iako je donešena metodologija o vještačenju, a to je pitanje invaliditeta osoba koje su bili branitelji i pitanje invaliditeta osoba koji nisu bili branitelji za isto tjelesno oštećenje još uvijek nemamo isto invalidnost, a to je nešto što stvara nejednakost u društvu. Druga stvar koja je problem su predrasude poslodavaca, iako je dokazano da osobe s invaliditetom ulažu više truda i energije u rješavanje zadataka i suprotno očekivanju koriste i manje bolovanje od svojih tzv. zdravih kolega te je za očekivati da im se u svijetu poslovanja je najvažnija dob i tu ukaže povjerenje. Pravobraniteljica je jasno ukazala na problem obrazovanja i problem da vrlo malo osoba s invaliditetom je u u visokom obrazovanju i većina se zaustavi na osnovnom ili srednjoškolskom obrazovanju i tu država nije napravila iskorake koje je morala napraviti, da što omogući, da što više osoba osoba s invaliditetom završi fakultetsko obrazovanje, visoko obrazovanje i da na taj način im omogući da veću šansu za zaposlenje, ali i veće prihode, koji će omogućiti da njihov život bude jednostavniji nego što je. Donošenje zakona i kvotnog zapošljavanja situacija s relativno poboljšala kada govorimo o zapošljavanju osoba s invaliditetom, međutim, nije došlo do onoga što smo se očekivali i onoga kada smo donosili zakon, da će to do kraja dovesti do toga da poslodavci shvate da moraju nešto dati društvu, a da ne moraju stalno uzimati od društva i da moraju i oni napraviti iskorak, jer zapošljavanje, prema zadnjim podacima koje sam imao, zapošljavanje osoba s invaliditetom preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, poraslo je tek 0,3%, dok u isto vrijeme imamo smanjenje broja nezaposlenih osoba, dakle, svih nezaposlenih za čak 10,8%. To pokazuje da se trendovi na tržištu rada, ne odnose jednako na sve aktivne građane. Kada govorimo o …/Govornik tu podaci nisu dobri, nisu dobri onako kako smo očekivali i stalno se vrtimo oko iste brojke, očito da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ne ulaže dovoljno napora da prisili poslodavce da konačno počnu ispunjavati svoju obavezu. Jer plaćanje plaćanje poslodavaca zato što nisu zaposlili osobe s invaliditetom nije ono što mi želimo. želimo. Ne želimo da poslodavci plaćaju, nego da zaposle osobe s invaliditetom i za prošlu godinu iz izvješća pravobraniteljice, 13,41% ih je svega ispunilo u potpunosti svoju obavezu. Prema nekim podacima u 20 ministarstva, svega 3 ministarstva su ispunila svoju zakonsku obavezu, što je što je nešto što je nedopustivo i sada je već skoro 5 g. od kada je zakon donesen i u tih 5 g. se moglo u ministarstvima zaposliti toliko osoba s invaliditetom da se ispuni kvota. Preko 65% poslodavaca ne zapošljava osobe s invaliditetom, te su obveznici plaćanja naknada. To je dovelo do toga da je lani uplaćeno 214 milijuna kuna kazni na zapošljavanje osoba s invaliditetom ili preko 2 milijuna kuna više nego 2017.g. paradoksalno je da ta sredstva koja bi trebali koristiti za zapošljavanje osoba s invaliditetom leže na računu države, Ministarstva financija i jasno da je ministru Mariću to idealno jer ta sredstva može vrtjeti beskamatno i zadnji put kada smo razgovarali o zakonu, ja sam više puta ukazivao da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava mora napraviti i programe i omogućiti da ta sredstva idu poslodavcima, ta su sredstva namijenjena poslodavcima za zapošljavanje osoba s invaliditetom. se ne razumije./… spomenula u svom izvješću, ali ja bih tu stavio akcent na još jedan problem koji je vezan uz osobe s invaliditetom, da mi u Hrvatskoj, zbog toga što se smanjila razina zaštite na radu imamo svake godine, sve veći broj osoba s invaliditetom, u zadnjih mjesec ili dva dana, dva mlada života su ugašena prije tjedan dana u Kninskoj tvornici vijaka, mladići su poginuli na radnom mjestu, u elektrani Plac su poginula 3 radnika, izgubila život. I ovakve tragedije ne iznenađuju stručnjake zaštite na radu, jer kažu, poslodavci i država ne vode dovoljno brige o sigurnosti radnika i prema zadnjim podacima, u ovih prvih 5 mjeseci ove godine, radno mjesto je poginulo 14 osoba, a lani 37. ukinut je Zavod za unaprjeđenje zaštite i sigurnost na radu i sve jasno ono što smo upozoravali da će ovo smanjenje i hvaljenje da će se na zaštiti na radu uštedjeti oko milijardu i dvjesto tisuća kuna, dovesti do toga da će stradavati radnici, da će se povećavati broj osoba s invaliditetom i sasvim sigurno je da je to bila pogrešna procjena koju je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava a i vlada bilo i ono što je razmišljalo na koji način će riješiti problem sa EU komisijom i reći da mi u Hrvatskoj štedimo na radnicima, a dovodimo do toga da broj smrtnih ishoda u Hrvatskoj je sve veći. Pitam ministra Pavića je li svjestan da je zbog jednostrane odluke ugrozio zdravlje mnogih radnika i da nam dok nam dio radne snage odlazi van, država je digla ruke od ovih koji ostaju. Odustala je i da im pruži odgovarajuću zaštitu u razini zaštite na radu i ne samo to nego ću ovdje pod krajem ovog izlaganja spomenuti još jednu skupinu radnika koja je izigrana od strane HDZ-a i Vlade, a to su radnici sa azbestom. Ono što je problem sa radnicima koji su bili izloženi azbestu je da oni očekuju da dobiju adekvatnu kompenzaciju za to što su radili u uvjetima koji su bili nepovoljni za njih. Međutim, Vlada, iako je premijer Plenković to obećao, nije donijela nikakav zakon niti je zakon u proceduri koji bi obeštetio. Napominjem da smo 2015. ostavili Ministarstvo rada i mirovinskog sustav Zakon o obeštećenju radnika koji koji su bili izloženi azbestu u kojem je bilo jasno navedeno da svim radnicima koji su boravili 5 godina u okolini u kojoj je bio azbest, bi trebalo to obeštetiti. HDZ i premijer Plenković sada kažu da će biti obeštećeni samo oni radnici koji su bili izloženi azbestu od 1991. do 2002. od kada nema azbesta u Hrvatskoj. A što se s onima prije 1991.? što oni nisu građani RH? I to je nešto što zabrinjava na koji način se Vlada odnosi prema radnicima. Još jednom apeliram sa ove pozornice da konačno riješimo problem radnika sa azbestom jer do tada, unatrag 5 godina 164 radnika su umrla koji su bili izloženi azbestu. I ne može se u zakonu definirati da su to samo oni koji su bili izloženi azbestu u RH, dakle u ono vrijeme, od onog vremena kada je osnovana i priznata RH. To je nešto što je nedopustivo. I evo, sa ove danas govornice apeliram da se to promjeni jer postoji vrlo jednostavno pitanje. Zašto HDZ-u nije stalo do zaštite radnika, žele li jeftiniju državu i manje davanja? Ali ono što je također poručujem, prestanite uhljebljivati i riješite tamo stvarno gdje treba. Broj općina, gradova, županija, riješite povlastice, ali ne štedite na zdravlju radnika jer iz ovog svega što sam rekao, dok država štedi, radnici gube živote i radnici umiru. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. S nama su članice i članovi Udruge umirovljenika i starih osoba Općine Sv. Ilija, hvala što ste s nama i pozdravimo ih svi pljeskom, molim vas. Idemo dalje sa klubovima. Gđa. Vesna Pusić ispred Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Gđo. pravobraniteljice sa suradnicima. Ovo je jedno vrlo dobro izvješće o jednoj vrlo lošoj situaciji. Iz samog tona i načina na koji je ovaj izvještaj pripremljen i prezentiran, vidi se da se u ovom izvješću čak pokušava biti što je moguće optimističniji odnosno što je moguće pozitivniji, obzirom na stvarnu situaciju na terenu, ali podaci govore sami za sebe ili podaci su vrlo dobro prezentirani smatramo također da je temeljno polazište koje se eksplicitno navodi u ovom izvješću, a to je stav prema osobama s invaliditetom je onaj koji bi trebali podržavati i koji apsolutno mora biti u temelju svake politike prema osobama s invaliditetom, a to je da, kao što se u izvješću kaže, vizija Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je pridonijeti stvaranju društva jednakih mogućnosti za sve građane na području RH, za sve kategorije osoba s invaliditetom u svim životnim segmentima, svih starosnih skupina i svih područjima njihovog djelovanja. Drugim riječima, prava osoba s invaliditetom su ljudska i građanska prava i svaka politika prema osobama s invaliditetom treba ići u cilju postizanja građanske jednakosti. Dakle, ono što smo više puta ovdje ponavljali, to nije niti dobročinstvo ni dobrotvorstvo ni milosrđe, to je pitanje mogućnosti političkog funkcioniranja jednog društva, odnosno osiguravanja da svi članice i članovi tog društva mogu koliko-toliko ravnopravno participirati u životu tog društva. Prema tome, sva politika se mora prema osobama s invaliditetom se mora rukovoditi i polaziti od te pretpostavke, da je to politika koja omogućava ili bi barem trebala omogućavati građansku jednakost. Da li ona to čini, iz ovog izvješća se vidi da ne čini. Citirat ću samo neke podatke koji su ovdje navedeni. Recimo, obrazovna struktura koja nije samo pitanje jednakih šansi, nego je i pitanje kvalitete života, kvalitete onog segmenta života u kojem se ljudi obrazuju, a naravno i mogućnosti kvalitete života kasnije, mogućnosti zapošljavanja ili uključivanja u redovno funkcioniranje društva. Dakle, prema obrazovnoj strukturi 66% osoba s invaliditetom je bez završene osnovne škole ili samo sa završenom osnovnom školom. Za usporedbu u općoj populaciji takvih ima 40% dakle, gotovo 60% više ima osoba samo sa osnovnom školom ili bez osnovne škole među osobama s invaliditetom, nego u općoj populaciji. To vam odmah govori o smanjenju šansi i dramatičnoj nejednakosti između opće populacije i osoba sa invaliditetom. Ako uzmete srednje obrazovanje ili srednju stručnu spremu, 25% ima osoba s invaliditetom sa srednjom stručnom spremnom, u općoj populaciji to je 47%, ponovno, više nego, ne više, ali gotovo duplo u općoj populaciji ima ljudi koji imaju srednju školu nego među osobama sa invaliditetom. Ako se uzme kao što se u izvješću navodi, dakle, navodi se da postoji 505, 725, 505 tisuća 725 osoba s invaliditetom, a u radno aktivnoj dobi, njih 240 tisuća 173 dakle, koje su u životnoj dobi. I sada kada uzmete koliko ih je zaposleno, zaposleno ih je 4,5%. dakle, ne 4,5% od ukupnog broja ludi s invaliditetom, nego od onih koji su u radno aktivnoj životnoj dobi je 4,5% zaposlenih. Ako od tog broja ljudi koji su u aktivnoj životnoj dobi, oduzmete one koji su izgubili radnu sposobnost ili su evidentirani kao osobe s izgubljenom radnom sposobnosti, onda njih izuzmete iz te grupacije radno aktivnih, onda je 5,5% osoba osoba s invaliditetom u radno aktivnoj dobi, koji imaju radnu sposobnost je zaposleno. Ja mislim da kada vidimo ove podatke, dalje ne treba, već je potpuno jasno o čemu se radi. Dakle, radi se o jednoj dramatičnom diskriminiranoj skupini građana, dramatičnoj diskriminiranoj grupaciji, koja u ukupnom broju čini, pa recimo jedno 13% ukupnog stanovništva RH. Kada onda još pogledate kolike su mirovine za osobe s invaliditetom to postaje još zapravo dramatičnije, odnosno, nije jasno na koji način, moram reći ti ljudi preživljavaju. Za postići ovaj cilj koji pravobraniteljica navodi kao cilj, politika, prema osoba s invaliditetom, a koji apsolutno podržavamo i smatramo a je ne samo logičan, nego da je i u temeljima sve suvremene literature o politikama vezane na osobe s invaliditetom, socijalnoj politici generalno, a to je upravo postizanje te građanske jednakosti. Teško je postići taj cilj, u uvjetima, u kojima mi još uvijek imamo nešto što je zapravo potpuno nerazumljivo i totalno apsurdno, a to je da kriterij za određivanje invalidnosti i naknade za invalidnost nije tip i stupanj invalidnosti, nego je porijeklo invalidnosti. Dakle, ako vi nemate nogu, drugačije ćete novce dobiti ako je to nastalo na radu ili ako ste pali pod tramvaj, nego ako ste izgubili nogu u ratu, što je apsolutno suprotno temeljnoj ideji socijalne politike, moderne socijalne politike, a to je da ona treba težiti da ljudima s invaliditetom omogući ravnopravno participaciju u društvu, omogući socijalnu ravnopravnost, ako hoćete i političku ravnopravnost, u tom smislu, da je svaka participacija u životu zajednice ujedno i politička participacija. U izvješću se također navodi nešto što nije karakteristično samo za osobe s invaliditetom, nego nažalost i za mnoge druge kategorije, ali ovdje je očito posebno radikalno, a to su velike razlike u položaju osoba s invaliditetom ovisno o području u kojem žive. Dakle, ako ste u Zagrebu ili još 3, možda 4 veća grada u Hrvatskom, život vam je lakši, a ako ste izvan toga, imate de facto vrlo malo mogućnosti koristiti različite recimo recimo pomoći ili podršku koja vam je potrebna ako ste osoba s invaliditetom da normalno funkcionirate. Ured pravobraniteljice navodi da je u prošloj godini organizirao 4 edukacijske radionice na kojima su sudionici mogli steći znanja o pravima osoba s invaliditetom itd. Ta edukacija, to osvještavanje društva smatramo da mora biti mnogo intenzivnije odnosno apsolutno je činjenica da se društvo vrlo često ponaša prema osobama s invaliditetom kao da su nevidljive osvještavanje u školama, u lokalnim zajednicama, u bilo kakvom obliku okupljanja organiziranog, o načinu i komplikacijama za koje 90% ljudi uopće nema pojma kakve sve komplikacije i sa kakvim sve preprekama se osobe s invaliditetom se susreću i zašto ne mogu sudjelovat u nekim aspektima zajedničkog života koje drugi uzimaju kao samo po sebi razumljive ili neupitne. Prema tome, taj element edukacije naravno, ne može i nema uopće načina da bude isključivo odgovornost pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, ali treba biti odgovornost društva, to treba ući kao tema u škole od najranije dobi da dobiju svijest o tome da su to ravnopravni građani koji zahtijevaju i imaju pravo biti ravnopravni u svojoj participaciji u društvu. Neću imat puno vremena o tome govorit, al mislim da je vrlo važan dio u ovom izvješću, onaj koji se odnosi na reproduktivna prava osoba s invaliditetom, na prava roditelja i pravo na roditeljstvo. Dakle, prava koja zalaze u intimu, a vrlo često se tretiraju gotovo kao luksuz kad se radi o osobama s invaliditetom, kao šta sad još i ovo, kruha preko pogače. To su temeljna ljudska prava i sama naznaka u ovom izvješću pokazuje u kojoj mjeri se ona krše, pa katkad i vrlo brutalno krše, to se odnosi i na žrtve nasilja, dakle, osoba s invaliditetom koje su žrtve nasilja, gdje je spektar i u općoj populaciji, dakle, osoba koje bez invaliditeta, nasilja u obitelji, u zajednici, vrlo širok, a kad se radi s osobama s invaliditetom to se dodatno radikalizira i dobiva i dodatne svoje dimenzije i zbog toga je i dodatni problem da se, recimo ono što smo ratificirali u HS kao instrument borbe protiv nasilja u obitelji, nasilja nad ženama i djecom, a to je Istambulska konvencija, ne financira, ne provodi se u praksi i ne financiraju se oblici zaštite žrtava obiteljskog nasilja, pa onda naravno i osoba s invaliditetom. Pravobraniteljica ovdje navodi 7, više od 7 zakona za koje smatra da treba u njih intervenirati. Predložila je ukupno 100 odredbi za izmjenu i dopunu zakonskih i podzakonskih propisa. 394 preporuke i upozorenja jedinicama lokalne i regionalne samouprave i tijelima državne vlasti i drugim pravnim osobama. Šta je s tim? Šta se s tim dogodilo? To su stotine i stotine, samo ovo tu ako zbrojimo, jedno 800 različitih preporuka, intervencija, upozorenja, šta se s tim dogodilo? Smatramo, svakako izvješće ćemo podržat, kao što sam rekla dobro izvješće o lošem stanju i smatramo da je prilično obzirom na sudbinu bivše pravobraniteljice za djecu, ja vam čestitam na ovom izvješću. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Sada je na redu g. Kažimir Varda, ispred Kluba zastupnika

poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege, osvrnut ću se samo na neke detalje iz ovog izvješća, da bi imao malo vremena da se osvrnem na mišljenje Vlade. Nakon što sam proučio vaše izvješće poštovana pravobraniteljice, u svakom slučaju želio bih ga i pohvaliti jer je detaljan i sistematično izrađen. No, ipak je u njemu puno istaknutih činjenica i rezultata analize koje bi nas trebale zabrinuti. Osvrnut ću se na područje poštivanje doma i obitelji u kojima se upozorava na nepostojanje konkretnih mjera i aktivnosti usmjerenih na podršku obiteljima tj. roditeljima s obiteljima. Svaki roditelj sa ili bez invaliditeta treba podršku, posebice ako se radi o prvom roditeljstvu, treba podršku obitelji, partnera, zdravstvene službe, a kada se radi o roditelju s invaliditetom, ta podrška mora biti snažnija i sve prisutnija. Ona bi morala trajati onoliko koliko obitelj procijeni da je potrebna sve dok se obitelj ne osnaži sama i skupi sve svoje kapacitete. Podrška nije propisana zakonom, nego je svedeno na akcije i pojedinačna rješenja pojedinih gradova, što je nedopustivo. Naglašavate da u nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine nisu predviđene mjere koje bi obvezale državnu i lokalnu razinu da osigura ovo osnovno pravo svim roditeljima i s invaliditetom. Ne smijemo zaboraviti da je naša zemlja potpisnica Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom koja jasno propisuje i ovu obvezu. Smatram da je nužno u slijedećem periodu raditi na izmjeni zakonske legislative i osigurati ovo pravo prvenstveno na državnoj razini, pa u tom smislu i ovaj klub podržava vašu preporuku. U području neovisnog življenja i život iznesen, iznijeli ste zabrinjavajući podatak koji se odnosi na kršenje prava osoba s invaliditetom u odnosu na njihovo neovisno življenje u zajednici. Vidite rješenje u sustavnom rješavanju ovog pitanja na razini države, ali i u snažnoj podršci lokalne zajednice. Prisjećam se da je još 2010. godine donesen master plan deinstitucionalizacije čijem se provođenju trebalo osnažiti i širenje i razvoj dostupnosti usluga u zajednici. A onda je sve to od 2014. nekako zastalo. Nažalost mogu se složiti s vama kad ste utvrdili da još nije ostvarena mogućnost za neovisno življenje u zajednici i život u zajednici. Moramo mijenjati zakonodavstvo na području obrazovanja, zapošljavanja u području zdravstvene i socijalne zaštite kako bi baš svaki naš sugrađanin s invaliditetom imao jednake mogućnosti za pravedan život u svojoj lokalnoj zajednici. I sad nešto vremena radi o mišljenju Vlade. Ja sam ovo mišljenje Vlade shvatio zapravo kao izvješće Vlade o poduzetim radnjama i mjerama vezano na vaše izvješće o vašem radu odnosno Ureda za ovaj pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u 2018. godini. Tako sam ga shvatio. Dakle, ovdje imamo još jedno izvješće, izvješće Vlade o poduzetim mjerama od strane ministarstava, a samo mišljenje je zapravo Vlade u odnosu na izvješće pravobraniteljice da bi svako drugo izvješće trebao biti kraće. To je sve i ja sam shvatio da Vlada zapravo podržava izvješće pravobraniteljice, kao što ga i mi podržavamo. Samo je razlika u tome što mi kao saborski zastupnici tražimo što više materijala, što više podataka, što više analiza, a vi kao predstavnici Vlade tražite to sažeto. E tu tehnologiju, to je tehnologija Vlade ovo je tehnologija sabora. Međutim, kad smo već kod izvješća Vlade o poduzetim mjerama onda mi ovdje fali izvješće Ministarstva turizma. Ministarstvo turizma, pravobraniteljica je ovdje ukazala na probleme koji postoje u turističkoj ponudi koja nije obogaćena obogaćena pristupačnošću za osobe s invaliditetom. Ovdje ne mislim samo na domicilne osobe s invaliditetom, mislim na ukupnu djelatnost turizma. Dakle, i osobe s invaliditetom koji nam dolaze kao gosti. I pravobraniteljica s pravom tu upozorava da se radi o jednom resursu i gospodarskom resursu, da je Hrvatska turistička zemlja i da to ima i može imati posljedice ne razvoj turizma za osobe s invaliditetom i ne samo domaće nego iz inozemstva. I tu već kad su se sva ova ministarstva ovdje izredala, u ovom izvješću, onda je trebalo biti i izvješće Ministarstva turizma šta se misli poduzeti u odnosu na preporuke koje je poštovana pravobraniteljica u svom izvješću navela. kad se, ali jedna mala primjedba pravobraniteljici, kad se radi o liftovima u višestambenim zgradama. U samom izvješću pravobraniteljice se govori negdje oko ako se ja ne varam, oko 17.000 i nešto. Ja sam Ja sam stjecajem okolnosti jutros imao sastanak sa jednom strankom umirovljenika, imao sam sastanak između ostalih i sa seniorima 365 Stranke rada i solidarnosti, na temu upravo na temu liftova. Dakle, u izvješću Vlade kaže se, na osnovu preporuke pravobraniteljice u izvješću za 2018. da bi se, kako bi se omogućilo sufinanciranje ugradnje dizala kao zasebne aktivnosti, a ne kao dio nekog drugog poziva, poziva Vlada RH smatra potrebnim osigurati mogućnost izmjene i dopune tog programa kojim bi se interveniralo u toj u toj izgradnji dizala u višestambenim zgradama i da će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU upoznati javnost s rezultatima i daljnjim mogućnostima za ugradnju dizala čini mi se kraja 2019. Dakle, kad govorimo o broju, ni pravobraniteljica, a čini mi se ni ovo ministarstvo nisu utvrdili koliko je stvarno stambenih, višestambenih zgrada u koje je moguće ugraditi liftove. Imate zgrada višestambenih u kojima to iz tehničkih razloga nije moguće. Ako radimo program i idemo prema sredstvima EU onda bi morali znati točan podatak. Ja sam jutros čuo jedan podatak da se radi negdje u Gradu Zagrebu oko 700 zgrada, 700. Moram priznati da nisam baš shvatio jel to samo Grad Zagreb ili je to cijela država, ali ali 17 000 i 700 je velika razlika a moramo omogućiti normalno življenje u zajednici jer se radi ne samo o osobama sa invaliditetom, nego se radi i o starijim osobama. U krajnjoj liniji, radi se o građanima kojima bi trebao biti dostupan prilaz stanu pa bi tu predložio da kad dajemo ocjenu ili kad govorimo o brojkama, da inzistiramo na tome da se utvrdi stvarno stanje a to je moguće utvrditi putem upravitelja zgrada, putem predstavnika, suvlasnika stanova u tim zgradama ukoliko to zgrada možemo stvarno ugraditi liftove, bilo unutra ili panoramski. Vlada je omogućila tu ruku na srce, omogućila izmjenama pa i ovaj Sabor je donio taj Zakon o građenju, više nije potrebna građevinska dozvola, nema nekakvih posebnih administrativnih zapreka za ugradnju dizala ali moramo utvrditi točan broj i onda ćemo doći do brojke kolika su sredstva zapravo potrebna u čemu idemo prema EU-u. No u svakom slučaju, Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika prihvat će ovo izvješće, poštovana pravobraniteljice, hvala lijepo. **Radin, Sada su s nama i molim vas da ih pozdravimo, učenice i učenici Hotelijersko-turističke škole iz Opatije, i vi hvala što ste s nama, Idemo dalje sa klubovima, g. Tomislav Žagar govorit će u ime Kluba nezavisnih zastupnika, izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana pravobraniteljice sa suradnicima, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Imao sam potrebu nešto reći u ime kluba i osobno ime vezano za ovu temu, odmah ću kako je to običaj i na početku mise priznati svoje grijehe pa ću reći nisam pročitao izvješće do kraja, izvješće je iznimno iscrpno, ja sam pokušao ga čitati, čitao sam do određenog djela onda su mi se počele miješati te sve silne brojke, podaci, naravno i oni pojmovi svi koji mi nisu poznati jer nisam dovoljno stručan ali mogu načelno progovoriti o ovoj temi i kažem i zato imam potrebu pa eto nastojat ću nešto i reći. Ali prije svega želim i gđi. Slonjšak čestitati na ovih gotovo čelu ove institucije, na njenom predanom radu, sa njenim suradnicima u uvjetima koji nisu najoptimalniji, uvjetima gdje ima manji broj suradnika i gdje moraju obavljati iznimno opsežan posao. Naime zašto sam odlučio pogovoriti o ovoj temi jer iako su nažalost osobe sa invaliditetom u RH potisnute na margine društva, ova tema nije marginalna, ova tema nije nimalo benigna, ova tema je izuzetno važna za cijelo društvo jer ovdje ako spominjemo broj od 500 i nešto tisuća osoba sa invaliditetom, uzmimo u obzir i članovi njihovih obitelji pa uzmimo posebno kad je to slučaj sa djecom s poteškoćama u razvoju i njihove roditelje, onda doista dolazimo do onog broja velike uključenosti naših građana u ovaj problem. I ono što sam, iako kažem priznajem nisam pročitao do kraja izvješće, sažetak jesam, mogu to ovako slikovito reći kad sam se već pozvao na misu, da je to kao i sa Biblijom, nije ni nužno pročitati cijelo izvješće kao što nije nužno pročitati cijelu Bibliju da bi shvatili poruku, ja sam shvatio poruku iz ovog izvješća jer ovo izvješće na neki način kao hologram, bilokoji dio da izdvojite dobijete zapravo cijelu sliku a ta slika nije dobra, naravno postoje značajni pomaci, to se vidi i kroz gotovo a sad 11 g. rada ove institucije ali ti pomaci nas ne mogu zadovoljiti jer sve ono što se događa u našem društvu, sve one slabosti institucija počevši od i sustava, zdravstvenog sustava, obrazovnog sustava, sustava socijalne zaštite, mirovinskog sustava, sve te slabosti naravno da dotiču i osobe sa invaliditetom a upravo

Ono što me veseli kao čovjeka koji dolazi iz Slavonije i na tom čestitam pravobraniteljici je otvaranje područnog ureda u Osijeku što je iznimno dobro jer ovaj problem moramo gledati regionalno, posebno sa stajališta naših ruralnih područja, područja o kojim je osobama sa invaliditetom ajmo sad uvjetno reći, teže zbog manjih mogućnosti ili pristupačnosti premda nigdje nije osobama sa invaliditetom u RH baš najlakše. Ono što je i kolega Pusić a ovdje u izvješću jako razvidno naglasila, a to je sustav obrazovne strukture osoba sa invaliditetom. Tu treba napraviti značajne pomake jer ta struktura je doista upozoravajuća. Ono što govorimo kod uključivanja osoba sa invaliditetom u zajednicu kroz svih onih mjera koje se danas provode, pravobraniteljica upozorava i to mi se čini iznimno važno, da mi ne koristimo sve mogućnosti koje imamo, mi imamo 555 jedinica plus jedna jedinica lokalne samouprave, 20 županija, ne može to spasti na udruge, programi koji se provode nisu dovoljni ili mi ne koristimo dovoljno potencijale koje imamo i na tome bi trebalo obratiti više pažnje, mislim da je pravobraniteljica u svom izvješću i rekla da se obraćala jedinicama lokalne samouprave, da im je dopise, da im je dopise, koliko zapravo su one u tome svemu se uključile, to ne znam, ali ono što je u ovom izvješću posebno naglašeno, izostaju sustavnu promjene i ono što me posebno upalo u oči a vezano za zaključno razmišljanje pravobraniteljice, mišljenja smo da su promjene u sustavu koje su rezultat svakodnevne aktivnosti u 2018., učinjene stihijski i pod različitim pritiscima, a bez prave usmjerenosti na krajnje korisnike i bez potrebe da se suštinskim rješenjima uspostavi dugoročno održivi i pravedan sustav zaštite afirmacije i prava. posebnih prava osoba sa invaliditetom, postoje ljudska prava, ona su univerzalna. Osobe s invaliditetom imaju ljudska prava i ta prava moraju biti jednaka za sve. To što netko u određenom segmentu ima tjelesna oštećenja ili smanjene sposobnosti, ne znači da njegova ljudska prava u tom smislu trebaju biti manja, a da bi se to učinilo, potreban je doista sustavan pristup svih, počevši od nas zastupnika u Saboru, preko Vlade RH, nadležnih ministarstava do jedinica lokalne samouprave. Bez tog sustavnog rada nećemo postići cilj. Vama pravobraniteljice čestitam na vašem radu s vašim suradnicima, izvješće naravno da treba pohvaliti, kažem, ono je toliko opširno da eto, nemojte zamjeriti, ali eto ja kao zastupnik, nisam ga uspio do kraja, nisam uspio pohvatati sve podatke jer su podaci silni, nisam dovoljno ni obrazovan, nisam liječnik, nisam u tom sustavu bio dovoljno. Nešto sam, jedno vrijeme sam radio sa djecom sa poteškoćama u razvoju, ali eto, izvješće je dobro i nadam se da će poslužiti svima nama kako bi se učinili ozbiljniji i bolji pomaci da bi osobama s invaliditetom život bio lakši i kvalitetniji. Najljepša vam hvala. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana pravobraniteljice, poštovane državne tajnice, državni tajnici, na početku, ja ću se osvrnuti dakle na poglavlje koje je vezano za osobnu slobodu i sigurnost kao osoba koja 17 godina radi sa osobama s duševnim smetnjama. Reći ću nešto što se vidi iz ovog izvješća, reći ću nešto čega su svjesni i u ministarstvima. Osobe s duševnim smetnjama su stigmatizirane. I ne samo u RH. Osobe s duševnim smetnjama su stigmatizirane u cijelom svijetu, negdje više, negdje manje i ja vjerujem da će ovo Izvješće o radu Ureda za pravobraniteljstvo za osobe s invaliditetom doprinijeti da ta stigmatizacija bude što manja. Kada govorimo o smještaju bez pristanka temeljem čl. 26 Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, dakle, bez obzira radilo se o djeci s teškoćama u razvoju ili osobama s duševnim smetnjama, iako pristanak za smještaj daje zakonski zastupnik, uvijek treba pitati suglasnost i osobe koja ima zakonskog zastupnika. Postoji problem slabe inkapacitiranosti i nedovoljnog stručnog osoblja kada govorimo o dječjoj adolescentnoj psihijatriji. Toga je svjesno i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstvo zdravstva. Ono što mi je drago da zdravstvena administracija nije prihvatila nekakav prijedlog da razvoj dječje adolescentne psihijatrije bude u blizini kapaciteta za liječenje odraslih osoba s duševnim smetnjama. Zapravo dugoročno, na to će trebati čekati ćemo ozbiljnije rješenje dobiti tek u okviru Nacionalne dječje bolnice. Do tada, Ministarstvo zdravstva ulaže napore da se osamostali i da se ojačaju kapaciteti u KBC-u u Zagrebu. Postoje neki svijetli primjeri i u kontekstu rješavanja problematike poremećaja osoba iz autističnog spektra, što je ogroman problem u RH. Tu se ne možemo pohvaliti, ali suradnja sa UNICEF-om i Ministarstvom zdravstva i razvoj pilot-projekta u KBC-u Osijek, vjerujem da će to biti ogledni primjer dobre kliničke prakse koja će onda biti proširena na RH, no ja bih ovdje rekao da mi se čini da, osim djece i adolescenata, puno veći problem u ovome trenutku imaju osobe starije životne dobi koje imaju određene duševne smetnje i kada govorimo o kršenju ljudskih prava, recimo, u somatskim bolnicama, puno puta ćete vidjeti situaciju, završilo je liječenje, osoba biva otpuštena i nema nikakvog odlaganja otpusta. Mislim, kada govorimo recimo, o osobama starije životne dobi, koje imaju određene psihičke smetnje, nažalost, imamo nerijetko situaciju da te osobe nemaju gdje biti smještene, nemaju obiteljsku podršku i dulje ostaju u psihijatrijskim bolnicama, premda je medicinsko liječenje završilo. Dakle, medicinska indikacija je okončana, ali ona socijalna indikacija nažalost još uvijek egzistira i u neiznalasku kvalitetnog rješenja za smještaj takvih osoba, ta osoba dulje ostaje u psihijatrijskim bolnicama. Lijepo je istaknuto u ovom izvješću, dakle i potiče se razvoj usluga podrške neovisnom življenju u zajednici, transformaciju u centrima za pružanje usluga u zajednici, definitivno treba reducirati bolničke kapacitete i treba u nekoj strategiji za razdoblje od narednih 10 godina, a kad to spomenete dobijete otpore od strane određenih stručnih krugova, nama nije potreban toliki broj psihijatrijskih kreveta i psihijatrijskih bolnica, pogotovo na otocima. To je jedan zastarjeli princip i te bolnice i te kako mogu služiti u zdravstvene svrhe, one trebaju strateški biti prenamijenjene u zdravstveni turizam, tu mislim i na Ugljan i na Rab jer je upravo iz želje da se osobe s duševnim smetnjama izmjesti iz okoline te psihijatrijske bolnice su osnivane na otocima. Zaštita mentalnog zdravlja u zajednici napreduje, sporo, svi bismo voljeli da to ide puno brže, međutim, evo spomenut ću vam jedan primjer, dakle, usporedbu Hrvatske i Švedske. u hrvatskoj psihijatrijskoj bolnici je 550 kuna, cijena za jedan dan na psihijatrijskom odjelu u Švedskoj je, ne biste vjerovali 12 tisuća kuna. To je ono što je državna tajnica Pletikosa govorila, dakle, mi moramo biti svjesni situacije u kojoj živimo, financijskih resursa s kojima raspolažemo i ovo izvješće, kao i ono što je rečeno u izvješću Vlade zapravo odražava realnu sliku hrvatskog društva u kojem se mi nalazimo. Poslovna sposobnost, dakle sa izmjenama više nema oduzimanja potpunog oduzimanja poslovne sposobnosti, nego djelomično i tu se vide određeni napreci i reevaluacije kod osoba kojima je u potpunosti oduzeta poslovna sposobnost, to ide sporo opet i iz financijskih ponekad ima nekakvih nedoumica i tu treba zapravo inzistirati da Centri za socijalnu skrb su oni koji imaju najveću odgovornost prebacivanje loptice iz jedne institucije u drugu, nažalost, treba voditi računa da toga bude što manje. Kratko ću ovdje se osvrnuti i na određene preporuke, a u skladu sa mišljenjima odbora vezano na tumačenje Konvencije o pravima osoba s invaliditetom iz 2015.g. 2015.g. gdje se zapravo preporuča da se ukidaju forenzični psihijatrijski odjeli i da osobe sa pravom duševnom bolesti koje ne mogu počinit kazneno djelo, nego obilježja kaznenog djela. Tako je u našem nacionalnom zakonodavstvu, ali i u većini zemalja EU, dakle, zbog toga što nisu počinile kazneno djelo, nego obilježja kaznenog djela, bivaju smještene na forenzično psihijatrijske odjele. Ja vas sve pozivam, dakle, iz Ureda za pravobraniteljstvo osoba s invaliditetom da dođete na naš novi odjel gdje je definitivno puno bolji standard. Naravno, da bi bilo najbolje da na tom odjelu nema osoba kojima je potrebna takva pomoć, ali mislim da osim ovog terapijskog dijela, vrlo je važan rehabilizacijski, resocijalizacijski postupak, da trajanje liječenja bude što kraće i da se nastavi izvanbolnički oblik liječenja i da se na taj način isto tako pripomogne razvoju komunalne psihijatrije odnosno zaštite mentalnog zdravlja u zajednici. Ustanova socijalne skrbi treba biti, ali ne treba ih biti tako puno. taj pomak na bolje što se tiče razvoja udomiteljskih obitelji koji imaju tradiciju, na to gledam pozitivno, premda bih volio, dakle, ima naravno problema kada osoba iz Zagreba završi u Dubravi Vrbovečkoji ili negdje, dakle, to su sve nekakvi objektivni problemi i bilo bi bolje da nema tolike potrebe za udomiteljskim obiteljima, nego da osoba bude što je moguće bolje uključena u lokalnu zajednicu u kojoj ona jest, ali ovdje ću na kraju samo isčitati ono što su osnovna načela Zakona o udomiteljstvu koji je na snazi od 1. siječnja 2019.g., ja mislim da je to pomak na bolje, premda bi bilo bolje da osoba ostaje u okruženju svoje obitelji, ali kao što sam spomenuo, dakle, određene osobe nakon završetka bolničkog liječenja nemaju gdje. Načelo najboljeg interesa korisnika, načelo ravnopravnosti u obiteljskom okruženju, načelo održivosti socijalnih veza, načelo uključenosti i na kraju, ne manje važno, načelo zabrane diskriminacije, to su ona osnovna načela koja su sadržana i u uvodnom dijelu Zakona o o udomiteljstvu, svi se zajedno, vjerujem da smo svi ovdje na istome putu da stigmatizacija osoba s duševnim smetnjama bude što manja i da kvaliteta života osoba, ja sam se ovdje ograničio, kod osoba s invaliditetom na osobe s duševnim smetnjama, bude što bolja i ja vjerujem da će uz rad pravobraniteljice i njezinih suradnika svakim danom situacija u RH biti bolja. Hvala.

problema djece oboljelih od autizma. Ja osobno mislim da smo mi tu u jednom vakumu, dakle, da je tu najgora situacija što se tiče, pogotovo je i u Gradu Zagrebu, prije par mjeseci došla je jedna žena, mi se obratila, ona ima dijete koje boluje od autizma, to je već odraslo dijete, ima preko 20.g. i ima problem sa prijevozom. Dakle, ona stanuje na Trešnjevci, Centar za rehabilitaciju je u gradu i ona ne može jednostavno doći sa svojim djetetom do centra jer nema svoj osobni automobil, javni javnim prijevozom ona ne može doći, dakle, zato što dijete ima poteškoća i jednostavno jedan dobar čovjek se javio, taksist koji ju besplatno vozi svaki dan. Dakle, to su konkretni problemi, ja kažem autizam i djeca s autizmom, dakle, mislimo da tu nismo našli adekvatna rješenja i da tu trebamo radit.

koja nikako ne treba ići prema institucionalnom smještaju osoba sa autizmom, nego na što većoj inkluziji, na što većoj uključenosti obitelji, nedostatnost stručnog osoblja, ali čini mi se i u nekim situacijama malo nas je pregazilo vrijeme, mislim da bi tu trebalo uz dužno poštovanje prema osobama s edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta jedan suvremeniji pristup koji će onda pomoć i osobama koje imaju poremećaj iz autističnog spektra, ali i članovima njihovih obitelji na kojima je zasigurno veliki teret. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Ćeliću, spomenuli ste u svojoj raspravi nekoliko puta kao opravdanje za, ajmo reći, nedovoljno uređen sustav, financijsku nedostatnost države. Međutim, donekle se mogu složiti, mada još uvijek zaista puno, puno manje izdvajamo upravo za sustav za osobe s invaliditetom nego što bi to trebalo biti ili što u drugim zemljama se izdvaja, ali nas ništa ne opravdava, pogotovo ovu Vladu ili ministarstvo ne opravdava to kada ne koriste dovoljno sredstva EU, kao što je npr. sa, zbog neiskorištenosti ili nedovoljnog povlačenja europskih sredstava, nismo mogli reprogramirati ili ne možemo reprogramirati neke programe i onda recimo ova dizela za više stambene zgrade koje nisu opremljene dizalima i u kojima žive osobe, starije osobe ili osobe s invaliditetom, ne može se

pa i konkretno vezano za liftove ja bi sad mogao politikanski odgovoriti da je prioritete određivala Vlada Zorana Milanovića na osnovu kojih se apsorbiraju iz europskih fondova. Ja znam da ste vi socijalno osjetljivi i mislim da svi zajedno samo želim reć kakva je realna slika, to nije razlog da mi ostanemo na ovoj situaciji nego da se svi zajednički zalažemo da svim osobama sa invaliditetom damo jednake šanse i po pitanju zapošljavanja, ne samo po pitanju liječenja ili bilokakvih usluga turizma kao što je već spomenuta. Svi zajedno možemo napraviti puno više, hvala.

reći kroz ovu pojedinačnu raspravu jer smatram da je neke stvari kad su u pitanju osobe sa invaliditetom da svi skupa zapravo moramo još snažnije i jače zagovarati pa bez obzira što su i učinjeni neki možda pozitivni pomaci, oni još uvijek su izuzetno mali i još uvijek zapravo zahtijevaju snažniji glas samih osoba sa invaliditetom, roditelja ali i sivih drugih koji su u poziciji utjecati na politike i općenito razvoj sustava na sve one koji su u mogućnosti utjecati na privlačenje različitih sredstava, u ovom slučaju govorimo o sredstvima EU-a, dakle na sve one koji a to onda možemo govoriti zaista o svima i o medijima, da na pozitivan način ali zaista ukazujući na sve one situacija u kojima se krše ljudska prava, prava osoba sa invaliditetom, treba ukazivati i snažnije o tome govoriti. Dakle i u ovom Saboru moramo čuti još snažniji glas kada su u pitanju prava osoba sa invaliditetom. Stoga bih ukazala na jedan dio izvješća pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom ali isto tako ponovno ukazala na dio koji je Vlada dala kroz svoje mišljenje i koje se pak dosta razlikuje. Pravobraniteljica je dosta snažno i jasno izrekla svoje mišljenje kada je u pitanju dio koji se odnosi na neovisno življenje a onda i na razvoj usluga u zajednici izražavajući svoju zabrinutost time što je došlo do zastoja u samom procesu deinstitucionalizacije odnosno transformacije samih ustanova, dugotrajnog smještaja, dakle da je došlo do zastoja u protekloj godini, 2017. ili 2018. g. ali isto tako da nije došlo do snažnijeg razvoja usluga u samoj zajednici i to je problem jer istovremeno ne možete, dakle ne može se raditi jedno bez drugoga. I ono što moramo ili ono što trebamo zaista i očekivati pa i javnost očekuje od svih nas, ali osobe sa invaliditetom posebno očekuju, to je da se svake godine osjeća određeni napredak i sad kad imamo situaciju da je ovako nešto ne samo napisano nego zaista potkrijepljeno činjenicama i onda govori o tome da ne postoji taj napredak, onda se moramo upitati zbog čega je to došlo, što je u stvarnosti, zašto se to ne događa, što se što se promijenilo i što se u Hrvatskoj dogodilo ako nema novih pomaka. Tim više što evo ovih posljednjih dana govoreći o situaciji u Hrvatskoj, Vlada se često hvali i poziva da ima jednostavno više financijskih resursa, resursa, da je bolje stanje u državi, da imamo više mogućnosti za neke proračunske stavke, zato se pitamo zbog čeg i u ovom djelu i u ovom djelu nije došlo do tog pomaka. Konkretno, pravobraniteljica a tu se slažem, zato što sam iščitala taj dokument, govori o planu deinstitucionalizacije, transformacije, prevencije i institucionalizacije koje je ministarstvo donijelo krajem prošle godine i u kojem zapravo nema jasnih konkretnih podataka o tome kako će se provoditi, koji su to koraci, kako će se provoditi uopće proces, daljnji proces deinstitucionalizacije i je li ovo ministarstvo, je li ova Vlada zaista usmjerena prema tome osim što deklarativno kaže a čini mi se da to mora reći upravo zato da bi iskoristila neka sredstva EU-a ali stvarnog, dakle stvarnog hodograma, stvarnih konkretnih podataka zaista nema. Ono što zbunjuje u najmanju ruku je također činjenica da se u plan deinstitucionalizacije, transformacije, prevencije i institucionalizacije do 2000., znači još ovu i još jednu godinu, mada je on donesen krajem 2018., za 2018. do 2020., znači jedna godina već je bila prošla su uvedene neke kategorije korisnika za koje je zapravo, bilo bi vrijedno čuti, jel' uopće moguće da te kategorije korisnika uopće dođu u poziciju da budu institucionalizirane i da li su ikada mogle biti institucionalizirane i zašto se uopće onda nalaze u ovom planu. Vi imate, ovdje ste, dakle govorite i o žrtvama trgovanja ljudima,

sve zahtijeva razvoj usluga u zajednici za te korisničke skupine, međutim, da li one zaista spadaju u ovaj proces, plan deinstuticionalizacije i transformacije ustanova socijalne skrbi, pogotovo kad govorimo o osobama s invaliditetom. Čini mi se, čini mi se da se unijele ove korisničke skupine, da bi se na neki način zamaglio cijeli proces i da bismo dobili jedan osjećaj da se radi na tome, na samom planu deinstitucionalizacije, a da zapravo osobe s invaliditetom, pogotovo osobe koje imaju najveći stupanj teškoća, recimo osobe sa kombinirane sa mentalnim oštećenjima, intelektualnim oštećenjima ili osobe s autizmom, dakle, će tu doći u drugi plan i da će ostati u ustanovama sa dugotrajnim smještajem što svakako ne bi bio napredak i ne bi bilo dobro. Jer zaista znači da Hrvatska nije krenula barem malim koracima prema naprijed nego stagnira ili ide unatrag. Ono što nama treba, što zaista Hrvatskoj treba, kategorijama, ovim ljudima, tim osobama je što one zapravo jako malo mogu govoriti u svoje ime, a nemamo razvijen sustav dobrog zastupanja, pravnog zastupanja osoba kojima je djelomice, danas djelomice govorimo, oduzeta poslovna sposobnost. Stoga je i njihovo smještanje u ustanove u ingerenciji svih, a ne samih osoba koje na bilo koji način mogu odlučiti hoće li ili gdje žele živjeti živjeti i s čime bi bile zadovoljne. Jednako tako, ako su i jednom u nekom trenutku smještene ili im je priznata usluga u kojoj mjeri one mogu kasnije i promijeniti tu odluku i koliko im je omogućeno da mogu govoriti zapravo u svoje ime. Dakle, vrlo, vrlo jedan složen svih kompleksan svih usluga, ali i potreba i mogućnosti koje bi osobe trebale imati na raspolaganju i ako ne poveže se sve skupa, onda zaista nećemo imati jedan dobar sustav, ako ne krenemo svakim godine jednim korakom prema naprijed, onda ćemo imati ovo što piše u izvješću pravobraniteljice da je došlo do zastoja, a kad se govori o nečemu da je zastoj, a govorimo, a s druge strane kažemo da Hrvatska trenutno ima više resursa nego što je imala prije 5 recimo godina, onda je to jedan zabrinjavajući proces i svakako bi ga trebalo u sljedećim godinama preokrenuti. Evo, još jednom pohvaljujem dakle i rad pravobraniteljice, ali nadam se da će i .../Upadica: Hvala./... preporuke ubuduće od strane ministarstva biti uvažene. Hvala poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana kolegice Alfirev. Između ostalog kažete da se Vlada hvali viškom sredstava odnosno suficitom da bi se jedan dio tih sredstava trebao preusmjeriti za osobe sa invaliditetom, ali, ne znam koliko pratite tu scenu, konkretno u zemljama EU vezano za osobe s invaliditetom, meni je drago da se uspoređujemo s onim najjačim zemljama poput skandinavskim zemalja, Njemačke ili Austrije, ali, priznat ćete, oni imaju jednu praksu, dugogodišnju praksu, gotovo 50 ili 60 godina vezano za osobe s invaliditetom, a mi evo, ove godine, 10 godina zapravo imamo jubileju Pučke pravobraniteljice osoba sa invaliditetom. Dakle, određene stvari koje su se napravile i treba ih isticati, a one su da je poboljšan materijalni status osoba sa invaliditetom i to moramo priznati i povećane su naknade u borbi protiv siromaštva

Marija (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Babić, pa da, ali evo ruku na srce, vi ste sa ove strane govornice zaduženi i možete zaista govoriti o svim uspjesima, dapače, treba pohvaliti i svaki mi podržavamo dakle i osobno i kao klub podržavamo sve one prijedloge koje dolaze sa vaše strane i podržavat ćemo jer ako odu u smjeru poboljšanja života osoba s invaliditetom. Međutim, nemojmo samo govoriti o dobrim stvarima jer postoji jako, jako veliki broj onih koje nisu ispunjenje, pa evo, obraćaju se i dalje ljudi, roditelji i udruge osoba sa invaliditetom koje ukazuju, pogotovo recimo na još uvijek loš položaj osoba s autizmom, nedostatak sustava kvalitetnog sustava za ranu intervenciju, a to je sve ono što ova Vlada može barem započeti raditi i tu je i vaša odgovornost da to pokrenete.

za projekte koji bi pomogli osobama s invaliditetom i tako na neki način i kritizirali to što se ne mogu ugraditi dizala u višestambene objekte. Na samom početku bi rekla da i ja podržavam ugradnju dizala u višestambene zgrade međutim treba znati da nijedna zemlja nije to mogla povući, ta sredstva povući kao samostalni projekt ugradnji dizalo u više stambene zgrade, nego u okviru u okviru energetske obnove zgrada. U RH, 596 višestambenim zgrada se kandiralo na takav natječaj, a ni jedno nije u svoj projekt stavilo i ugradnju dizala, što se je moglo. To su iskoristile tu mogućnost samo javne zgrade, tako da imamo 775 javnih zgrada koje su koristile sredstva EU za energetsku obnovu i time su ugradile 9 dizala i 14 platformi. **Radin, Furio Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolegice Juričev Martinčev, ma da, meni je jasno da vi to govorite iz pozicije, jer morate, zaista i braniti i ministricu regionalnog razvoja i europskih fondova, to mi je sasvim jasno. Međutim, ima i druga strana priče, dakle, uložen je ogroman napor samih udruge, mislim umirovljenika HT-a ogroman je napor uložen u tome, da se anketiraju svi mogući korisnici, uložen je ogroman napor, da se analizira i utvrde potrebe svih ljudi i moguća rješenja kako bi se došlo do novog natječaja, do reprogramiranja, međutim, od toga, zbog lošeg povlačenja sredstava EU nije došlo. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. da se ipak zna, da a to govorim zbog toga što su mi se mnogi ljudi, predstavnici, stanara obratili, koji su htjeli u svoje zgrade ugraditi liftove, nažalost stanari se s time nisu složili. Ja sam za liftove, da se razumijemo i kada bi se mene pitalo, ni jedna zgrada ne bi bila bez lifta, ali samo sam htjela ovo spomenuti, da se zna, da i ovi problemi postoje. Što se tiče još ću samo reći za deinstitucionalizaciju, moje mišljenje je da smo mi ipak malo prerano krenuli u nju, odnosno, ne prerano, nego prenaglo i bojim se da ćemo morati malo to sve skupa pravilnije rješavati.

za osobe koje nemaju mogućnosti, koje 30-40 godina žive u ustanovi. Ja ne kažem da se ljudi ne brinu o njima jako dobro, međutim, da li je to zaista život primjeren svakom čovjeku, da li su ti ljudi ikada došli u poziciju odlučivati u svoje ime, da li su ikada došli u poziciju govoriti u svoje ime. Da li su ikada došli u poziciju reći, da li im je nešto dobro ili loše, da li su ikada došli u tu poziciju? To je ključno. Ovdje govorimo zaista o ljudskim pravima. Zaista govorimo o ljudskim pravima, a kako će država urediti am sustav, onda treba ga urediti pametno, onako kako je u tom trenutku moguće, ali gledajuće svake godine iznova, da se osjeti napredak u samom poštovanju i konvencija i svih drugih međunarodnih dokumenata, osoba s invaliditetom. razumije./… **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo, još nekoliko riječi koje nisam stigla kada sam govorila u ime kluba reći, a vezano za ovo izvješće a mislim da je izuzetno važno. Pravobraniteljica je napomenula koji su to zakonski propisi koje bi trebalo i u ovoj godini i promijeniti, kako bi se poboljšao status osoba s invaliditetom. Mi smo, evo, na svu sreću neke od njih, već donijeli, kao što je Zakon o psima vodičima, i rehabilitacijskim psima i to evo, me posebno veseli, zato što se je i taj zakon čekao dugi niz godina, zadnji je bio donesen 1998.g. Nismo danas ništa puno govorili o pravosuđu, a ja moram reći, da smo i u tom dijelu, što se zakonodavne regulative tiče, napravili jedna veliki iskorak. Donijeli smo u 2018.g. Zakon o sudskim pristojbama, koje je osobe uveo unutra, kao osobe koje ne moraju plaćati sudsku pristojbu. Do tada bili su svi, bili su branitelji itd. ali osoba s invaliditetom nije bilo. Želim ovdje spomenuti spinalni centar. Evo, državni tajnik, sasvim sigurno će moći potvrditi ono što ja danas ovdje govorim, a pravobraniteljica je u izvješću i napomenula, da se prošle godine predstavio projekt spinalnoga centra, sredstva su osigurana i ja sam sigurna, da sljedeće godine, kada budemo raspravljali, o izvješću pravobraniteljice, da ćemo moći reći da se krenulo s izgradnjom spinalnog centra. Dugo se čekalo, ali to je doista centar koji je potreban osobama s invaliditetom, to je centar koji je potreban osobama koje stradavaju i koje danas, ja se usuđujem reći, nemaju adekvatnu skrb uz najbolju volju, svih koji rade u Varaždinskim toplicama, koje se trude, koji želi dati najbolju skrb i njegu, međutim, prostori su tamo takvi da naprosto nije moguće učiniti ono što bi bilo potrebno. Spinalni centar će biti nešto što što vjerujem da će Udruge osoba s invaliditetom dočekati sa velikim oduševljenjem. Kao što sam rekla, što se deinstitucionalizacije tiče, čini mi se da smo u deinstitucionalizaciju krenuli s dobrom namjerom 2014.g. sa velikom i doista dobrom namjerom, ali mi se čini da smo ipak krenuli možda prebrzo, možda i je na vrijeme, ali je prebrzo. Ispraznili smo, konkretno kada govorimo o Gradu Zagrebu, dva centra preko noći, preko noći. Jesmo li tada bili spremni sve te osobe s invaliditetom doista smjestiti u stambene zajednice? Ja osobno, to je moje osobno mišljenje, nisam baš sigurna. Kad govorimo o jednom trećem centru koji je bio, koji još uvijek nije u potpunosti ispražnjen, a on je zapravo bio, rekla bih đački dom Centar za odgoj i obrazovanje koji danas od prijašnjih 200-tinjak štićenika učenika, danas ima oko Taj se centar pretvorio u, rekla bih, ne znam, da li se to može reći čuvanje djece, to više nije škola kakvu ja pamtim iz prijašnjih vremena. Ne vidim problem zašto to i dalje ne bi bila škola kakva je bila i imala onaj dio đačkoga doma jer mnogima škola nije blizu kuće i mnogima je lakše stanovati u đačkom domu i pohađati školu kad govorimo o invaliditetu, lakše i jednostavnije sigurno, a vjerujte, mnogim osobama s invaliditetom itekako dobro dođe da se, ja ću ovo sada reći, neki možda neće to prihvatiti onako obje ruke, ali mnogima dobro dođe da se malo i i odvoje od roditelja, dakle, kad su smješteni u đački dom, nisu odvojeni od svoje obitelji, oni kao i svi drugi učenici, odlaze svojim obiteljima, ali su sigurni da imaju đački dom i da imaju školu kakva treba biti, danas to takva škola više nije. No, ja vjerujem da, da ćemo sasvim sigurno i mi doći do tog saznanja da je možda prerano i prebrzo smo krenuli u proces deinstitucionalizacije na ovakav način kako se krenulo jer i mnoge skandinavske zelje se vraćaju na institucionalizaciju, ja za to nisam i mislim da to nije dobro, da trebamo učiniti sve kako bi što više osoba s invaliditetom izišlo iz institucija, ali na način koji će biti dugotrajan i koji će biti kvalitetan, zato je potrebno jako puno novaca. Ja sam sasvim sigurna da ova Vlada ide u tom smjeru, znam to zato što razgovaramo o tome i gledamo da zajedno napravimo način kako bi to bilo najbolje i u okviru povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom, a moram reći da ova Vlada doista razmišlja kako da riješi problematiku osoba s invaliditetom. Danas smo ovdje imali priliku čuti da je ovo dobro izvješće za, rekla bih nešto strašno odnosno za jako loše stanje, pa ja bih rekla da je ovo stanje u RH kakvo je sada puno, puno bolje nego prije samo 3., 4.g., puno bolje, radimo, trudimo se, mi osobe s invaliditetom smo ti koji trebamo reći što je za nas potrebno i što mi mislimo kako bi se naši problemi trebali rješavati. Ja sam sretna jer smo upravo došli u takvu poziciju da možemo reći i to što neke primjedbe na određene zakonske propise koje je dala pravobraniteljica za osobe s invaliditetom nisu bile prihvaćene od određenih ministarstava, to ne znači da Vlada ne sluša osobe s invaliditetom. Ja neću reći da primjedbe pravobraniteljice nisu bile dobre, da nisu valjale, ali možda ih je trebalo drugačije osmisliti, možda nije bilo vrijeme za takve iskorake, različitih načina je bilo, znamo to pravobraniteljica i ja jer smo o tome puno razgovarale, a i Vlada jako dobro to zna obzirom da pravobraniteljica i ja obično, neću reći tražimo, nego obično smo na istoj strani kada su u pitanju osobe s invaliditetom, tu nema dvije strane, a i Vlada je na istoj strani, samo je dobro da sluša nas osobe s invaliditetom, meni je drago da se je to počelo događati. Hvala vam lijepa.

i da je to vaš stav, vaš osobni vaše osobno iskustvo i ja zaista poštujem vaše osobno iskustvo i vjerujem da je da iskreno govorite jer to što ste sada rekli bojim se da nije niti u skladu sa konvencijom, nije u skladu niti sa svim onim nastojanjima suvremenima kada govorimo o tome da treba pružiti ili omogućiti roditeljima odnosno djeci što je moguće bolju kvalitetu života u samoj obitelji, omogućiti podršku na sve moguće načine, a ne težiti izdvajanju pa čak i u nekom malom dijelu, kao što vi kažete, đački dom.

da nam pomognete. Možda nekad nećemo neke stvari napraviti najbolje, ali tu ste vi, da nam pomognete, tu smo mi svi zajedno da napravimo najbolju stvar ikad su u pitanju djeca s teškoćama u razvoju, njihovi roditelji, a i osobe s invaliditetom. **Radin, Furio (Nezavisni)** Sada imate

Hvala vam lijepa g. potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, uvažena pravobraniteljice. Kolegice i kolege. Imam potrebu još reći nekoliko riječi završno u ime Kluba HDZ-a kada je u pitanju ovo iscrpno izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. prigodu čuti različitih mišljenja o izvješću, ali ono što je važno, važno je da svi misle da je izvješće dobro. Ja bih za kraj ipak željela nešto reći. Moje osobno mišljenje da je najveći problem to što zapravo ne shvaćamo osobe s invaliditetom mnogi od nas najveći dio građana RH ne doživljavaju osobe s invaliditetom ravnopravnima. Nažalost, moram to reći jer to tako je. Puno smo se popravili, puno je bolje nego što je prije bilo, ali svi zajedno moramo raditi, ali baš svi i svaki od vas i ja osobno i pravobraniteljica i svako od nas i svi zajedno raditi na podizanju svijesti o osobama Možemo pričati iscrpljivati se, govoriti o pravima, o ljudski pravima, o konvencijama, o konvenciji koju je Hrvatska potpisala kao 3. zemlja u svijetu i čini sve da status status osoba s invaliditetom bude što bolji i kvalitetniji. Ali, dok ne podignemo svijest, dok ne razbijemo barijere u glava ljudi nećemo puno postići. Ja vjerujem da ćemo svi zajedno učiniti sve kako bi status osoba s invaliditetom doista u RH bio na jednoj višoj na jednoj višoj razini. Onda poslodavci neće jedna čekati da uplate onu naknadu koju moraju uplaćivati ako ne zaposle osobu s invaliditetom nego će zaposliti osobu s invaliditetom pa mu neće biti potrebne niti zamjenske kvote. Hvala vam lijepa. Hvala i vama i sada će završno riječ imati pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, gđa. Anka Slonjšak. Izvolite.

Poštovani saborski zastupnici, poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi predstavnici ministarstava i suradnici. Zahvaljujem, evo na mogućnosti da dam završnu riječ nakon rasprave o Godišnjem izvješću Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2018. godinu. Čuli smo ovdje dosta komentara, vidljivo je da su neki od vas pročitali dijelove izvješća, neki sažetke, neki opširno, čuli smo, nekima je preopširno, nekima je dobro, nekima je ovako, nekima je onako, međutim ono što bih ja htjela reći ispred ureda, ispred institucije, ispred mojih djelatnika i sebe, zapravo ovo izvješće godinama, znači od samog početka, od 2008. godine radimo po principu da bude ono pokazatelj položaja osoba s invaliditetom, da kao prikaz primjera zapravo približimo svakom pojedincu, da onaj tko čita, neovisno da li je on intelektualac, da li je on osoba koja nema adekvatna znanja o osobama s invaliditetom, da li je to netko tko sutra radi doktorate, netko radi diplomski rad, netko se iz međunarodne zajednice traži informacije o osobama s invaliditetom u RH i vrlo često upravo su naša izvješća izvor informacija jer kad malo pogledate u RH vi nemate ni na jednom mjestu neki dokument koji bi na jedan cjeloviti način prikazao položaj osoba s invaliditetom osim našeg izvješća. Kao institucija interes nam je da ono bude sveobuhvatno, da sve ono što god možemo i što je zapravo nekakav, neću reći do detalja, ali nekakav pokazatelj stanja u određenoj godini ili nekakvih prilika prilika i promjena koje su potrebne kao što su, koje proizlaze iz zapravo tih podnesaka osoba s invaliditetom, da se zapravo svi mogu informirati, svi mogu koristiti te podatke, ali ono ako ste primijetili malo koje izvješće ima i preporuke odnosno praktički nudimo gotova rješenja u mnogim propisima, a što moram reći da prema izlazi sve naše ovlasti. Vrlo često u našim preporukama dajemo način čak i jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ali vrlo često i ministarstvima upravo što sam rekla. Znači gotova rješenja koja se trebaju primjenjivati. Da li tih 30% što je uvaženo, malo ili puno, smatramo da je malo jer moram navesti primjer da npr. u jednoj Finskoj kada neko pravobraniteljstvo pošalje preporuke vladi odnosno onom tijelu koje radi određene promjene da se ono bez kompromisa prihvaća jer zapravo institucija pravobranitelja u nekoj državi je zapravo tijelo koje je korektiv društva koje ima mogućnost i mora činiti sve zapravo da koristi ono što pravobraniteljstva nude, jer zapravo nude stanje i zapravo su na neki način pomoć državi. Ono što sam dalje htjela naglasiti da jedan veliki problem kod osoba s invaliditetom je taj odnosno ostvarivanje njihovih prava što mnogi, mnoga prava su zapravo vrlo često prikazana u zakonodavnim rješenjima kroz nadležnosti više ministarstava. U mnogim odlukama odnosno mnogim odredbama, zapravo jedno je ministarstvo npr. drugo je Ministarstvo socijalne skrbi, treće Ministarstvo zdravstva, vrlo često su kroz svih onih krajnjih odluka isprepletena posebno kada govorimo o vrlo važnim pravima poput prava na zdravlje, kada govorimo o uslugama rane intervencije, kada govorimo o pravima osoba sa autizmom odnosno poremećajima iz autističkog spektra, kada govorimo o osobama sa intelektualnim oštećenjima, a pogotovo sa višestrukim oštećenjima. Znači, tu je jedan cijeli kompleks razmišljanja, mišljenja i stavova institucija koje bi zapravo trebale biti daleko učinkovitije i brže u donošenju onih odluka koje su od primarne važnosti za život osoba s invaliditetom. Moram reći da ovaj što je spomenula, dokument gospođa saborska zastupnica Alfirev vezano za rane intervencije, on se donosi od 2017. godine. Taj, ta odluka je došla nama na mišljenje evo sad nedavno, nema možda 10-tak dana i meni je drago da je konačno došla. Ali s druge strane odmah na startu smo ukazali da će to biti zapravo problem u smislu tromosti sustava. Naš sustav je izuzetno trom u donošenju odluka, a osobe s invaliditetom vremena nemaju. Djeca odrastaju, zdravlje ne može čekati, isto tako ne može čekati niti ostvarivanje prava vidli smo i u, vezano i za vještačenje i za sve ostale nekakve sustave koji su vrlo važni za osobe s invaliditetom da često osobe nažalost i umru, a da ne dobe i ne ostvare svoja neka prava. Ovdje se spominjalo, malo ću proći kroz ove, s obzirom da nisam replicirala na pojedine rasprave, vezano npr. za podršku roditeljstvu. Smatram da, mi smo dobili u tom području vezano za poštivanje doma i obitelji i odgovor Ministarstva obitelji u kojem su naglasili i sve one mjere demografske koje poduzimaju, međutim i podrške koje pružaju osobama s invaliditetom, navodeći i tumače i prevoditelje, osobne asistente itd. Međutim, problem roditeljstva i podrške koja je potrebna zapravo nije nigdje adekvatno prikazana, pa time kada se desi da jedna obitelj u kojoj je osoba sa invaliditetom potencijalni roditelj, zapravo kad se desi da treba biti određeno pokrivanje i reproduktivnih prava, a kasnije i roditeljstva, a kasnije i nakon kad dijete počinje odrastati vidimo da imamo izuzetno problem u takvim obiteljima jer jednostavno nemaju adekvatnu podršku koja im je potrebna. Tu ne može osobni asistent on jednostavno biti na raspolaganju, to je daleko, daleko veće i suptilnije i sustavnije treba biti rješenje jer u ovom trenutku njega, njega Podrška usluga u zajednici zapravo su i razvoj usluga u zajednici nešto što godinama govorimo. Proces deinstitucionalizacije nije počeo niti sa ministricom Opačić i Šorošom, niti sa Stančićem, proces deinstitucionalizacije je počeo davno prije, odvija se već preko 20-tak godina koji su kada su prvi Centar za rehabilitaciju u Sloboštini započeo sa određenim razvojem usluga u zajednici itd. Znači to je nešto što se odvija godinama. Mi ne govorimo samo o tome kako ćemo nekoga izmjestiti iz neke ustanove i smjestiti u neku lokalnu sredinu, već govorimo o razvoju i širenju institucija, o tome da mi zapravo kao hrvatsko društvo tradicionalno godinama, kao država, kao nacija, kao društvo činimo jedan velik smjer koji je pogrešan a to je da u mnogim segmentima i područjima smo osnovali posebne ustanove u kojima smo usmjeravali kako djecu tako i odrasle osobe sa invaliditetom neovisno da li govorimo o školovanju, neovisno da li govorim o smještaju. I upravo iz tog razloga mi imamo da zakonodavnu regulativu koja vrlo jasno govori da je oblik diskriminacije, segregacija u svakom

Mi kao društvo imamo, članovi smo i dio EU, Europske zajednice koja jasno je usmjerena prema procesu deinstitucionalizacije odnosno da osobe s invaliditetom ostanu u svojem okruženju, prema svom izboru, prema svojim željama, svojim potrebama sa pravom i da znaju gdje će živjeti, s kime će živjeti, kako će živjeti. Mi danas to nažalost nemamo. Malo koja osoba, gotovo ni jedna, barem ono što mi znamo iz naših saznanja nije bila upitana da li će ona u jednom stanovanju imati sa sobom osobu koja njoj uopće odgovara, na koji način će to biti organizirano i na koji način će to biti podrška pružena a što onda vidimo i da je nastao problem. Ono što kaže saborska zastupnica gospođa Lukačić vezano za prebrzi razvoj deinstitucionalizacije, zapravo on nije bio prebrz nego je on bio loše proveden. niti su bili pripremljeni djelatnici, niti su bili pripremljeni korisnici a niti su bili pripremljeni roditelji. Odvilo se na način koji je bio vrlo netransparentan, vrlo loš za one koji su tada u tom dijelu i tih godina bili uključeni u to. Međutim, ono što je dobro da danas imamo razvoj usluga u zajednici, da se, odnosno usluge u u organiziranom stanovanju i na neki drugi način zbrinute i koje zapravo žive jedan daleko kvalitetniji život nego što su živjele u institucijama. Mislim da jedna naša temeljna, zapravo misao koju vrlo često zaboravljamo da „Ne čini drugome ono što ne želiš da netko tebi čini.“. Ja nikad, nikad ne bih željela živjeti u instituciji niti bih željela da mene netko smjesti u instituciju, da me ne pita kako ću živjeti, s kime ću živjeti, na koji način, nego da mi samo kaže e gledaj ti sad nemaš s kime živjeti, evo socijalna skrb je odlučila da ćeš živjeti, živjeti iz Zagreba u udomiteljsku obitelj u ne ne znam Vrbovačku dubravu. Ja jednostavno mislim da bih završila na psihijatriji nego što bih otišla u tu udomiteljsku obitelj. Jednostavno mi nemamo razvijenu transparentnost, komunikaciju, ne damo poštivanje prava i volje i želje one osobe o kojoj donosimo iznimno, iznimno njezine bitne i važne uloge u životu, nastavka gdje i kako i s kim Mnoge mlade osobe nažalost zbog nedostatka usluga u zajednici žive danas u domovima za starije i nemoćne, žive sa, u okruženju koje zapravo je takvo kakvo je, sa opravdanjem nažalost nemamo ništa drugo toj osobi za ponuditi jer nedostaju usluge u zajednici i ona nema adekvatnu podršku. To nije život, to je preživljavanje. Oni nemaju tamo, to nije njihov dom, oni nemaju tamo niti svoje mogućnosti utjecaja na bilo što osim da slušaju ono što im ravnatelj, odnosno oni koji su oko njih, daju da čine i da mogu činiti a bez adekvatnog uključivanja u život zajednice. Kada govorimo o stanovanju mi kao institucija smo od samog gotovo početka kada se pogleda u izvješćima naglašavamo koliko je važno stanovanje i koliko je važan, bez se ne razumije./... bez obzira o kojoj vrsti oštećenja govorimo. Problem je i za osobe sa tjelesnim oštećenjima, posebice one koje su smanjene pokretljivosti i koje su korisnici ortopedskih pomagala ali isto tako imamo i problem osoba koje su sa drugim oštećenjima, posebice senzoričkim. Kada govorimo o takvom vrstu stanovanja, mi smo dali svoje prijedloge i dajemo kontinuirano na ovo područje u skladu i sa konvencijom koja zapravo jasno govori da je potrebno stalno unapređivanje primjereni životni standard i stalno .../Govornik životnih uvjeta osoba bez obzira o kojoj dobi govorimo. Mi smo dali podršku i dajemo podršku svim aktivnostima koje su u tom području, posebice ovo što je poduzeo klub umirovljenika Hrvatskih pošta, taj koordinacijski tim na čelu sa gospodinom i svako smo uključeni u sve te, koliko god je bilo moguće aktivnosti vezano na područje pristupačnosti i stanovanja i ugradnje dizala. I ovo što je rečeno mi kao institucija nismo proveli analizu stambenih zgrada ali su proveli oni, imaju točan popis onih stambenih zgrada koje su više etažne, međutim ono što je i spomenula gospođa Lukačić, mi imamo jedan veliki, veliki problem što naše društvo je vrlo nesenzibilizirano, jako smo okrenuti sami sebi, mogu reći i sebični jer kad neka osoba živi u zgradi na nekom recimo prizemnom katu i ne treba lift vrlo često zna biti prepreka za ostale stanare da bi se ugradio lift i na način mi nećemo sudjelovati jer nama taj lift ne treba a to što njima treba, drugima, neka se snađu. Mi imamo problem što predstavnici stanara vrlo često su jako nesenzibilizirani i vrlo često svojevoljno donose odluke na način da čak niti ne informiraju ostale sustanare, odnosno vlasnike stanova u određenim građevinama građevinama da bi uopće informirali ih o potrebama eventualne ugradnje dizala ili neke druge vrste elementa za savladavanje visinskih razlika. Kada smo na pitanju pristupačnosti, još bih naglasila da u tom dijelu mi i javno pravna tijela i svi oni koji su u obvezi da učine prostor i građevina pristupačnim, moram reć da koliko god je pravosudna mreža i sudska tijela još uvijek nepristupačni, oni su najviše pokazali tu intenciju za činjenjem pristupačnih objekata, međutim, postoji cijeli niz pravnih pravnih osoba koje, posebice one koje su u privatnom vlasništvu, koje često nam daju odgovor, to nije naša obaveza, mi to ne trebamo činit. Imamo i često problema da ne surađuju oni koji čine preinake sa Udrugama osoba s invaliditetom, ja ih ovim putem pozivam da se surađuju jer vrlo često zna biti problem i neki elementi koji su u pravilniku predviđeni, da nisu adekvatno, adekvatni za osobe s invaliditetom. Kao primjer navest ću vam platformu koju vrlo rado ugrađuju u određene prostore, od pošta itd., jer je kao malo jeftinija nego što je dizalo, pa bi se vrlo lako moglo ugradit, međutim, ja ću vam reć primjer da recimo ja u Zagrebu na neka mjesta koja sam bila pozvana na događanja kao izlagač, nisam mogla pristupit iz činjenice što je ta platforma bila dugačka 1m iz sigurnosti, ovaj, kako se kaže taj, ta ograda nije se mogla spustit iz razloga što sam ja dugačka u kolicima 1,20 m. Vi morate znati da nijedna osoba s invaliditetom u kolicima nije ista, svatko ima svoje određene mjere, pa tako i taj standard koji je trenutno u pravilniku nije adekvatan u nekim segmentima i trebat će ga također, također mijenjati. Može dalje? Što se tiče pristupačnosti turizma, mi smo u turizmu doista, u zadnje vrijeme kontinuirano iz godine u godinu obavještavamo, posebice otkad smo sudjelovali na odboru, upravo Saborskom odboru za turizam gdje su iznesene preporuke 2014.g. i 2015, tako da nastojimo da ukazujemo svima gdje god je to moguće jer kao što sam rekla, ako doista se želi iskoristiti potencijal koji imamo od strane osoba s invaliditetom, tada moramo doista se pitati i sabrati i jednostavno učiniti turizam pristupačnim. Mnoge obitelji dolaze, pitaju gdje možemo doći sa svojim djetetom ili članom obitelji koje je osoba s invaliditetom, ali nažalost, još uvijek mi nemamo sadržaje turističke koje bi im ponudili adekvatno jer uvijek nešto nedostaje. Što se tiče, još bi možda evo ovo dodala i rekla bi da zapravo svi vi koji ste saborski zastupnici ste ili župani ili gradonačelnici i zapravo ste u svojim nekim određenim segmentima donosioci odluka, donosite neke određene promjene, utječete na, između ostalog i u ovim klupama na svijest i savjest građana i činite neku određenu sliku društva kao takvog i mislim da imate jednu veliku i važnu ulogu upravo da u tim svojim lokalnim sredinama činite promjene. Mnoge osobe s invaliditetom se žale i kažu da u njihovim sredinama nisu dovoljno razvijeni resursi, problemi su za različitim uslugama, problem je sa smještajem, problemi su sa udrugama koje djeluju na lokalnim razinama jer vrlo često ne dobivaju adekvatna sredstva da bi mogli provoditi i one minimalne programe koji provode na lokalnoj razini i mislim da je važno da se u upravo na lokalnim razinama donesu određeni planovi, određene strategije, zapravo neki određeni dokumenti koji će biti smjernice za neki određeni period, da li kratkoročno ili dugoročno, da se donesu u nekim područjima određene određene promjene. Mislim da nacionalna strategija je donesena, ona je tu, ali kada smo preispitali za područje, u ovom slučaju Slavonije, Baranje i Srijema, vidljivo je da mnogi gradovi pa čak i županije, nisu još uvijek donijele niti strategije, niti planove, a niti imaju povjerenike, niti povjerenstva za osobe s invaliditetom. Kako ćemo nešto promijeniti u lokalnoj sredini ako ne čujete glas onih koji su vaši građana i sugrađani i koji zapravo imaju što reći i imaju i znanja i iskustva i mogu pripomoći da život tih građana i njihove okoline bude kvalitetniji i bolji na lokalnoj razini. I u ovom dijelu bi htjela još reći da mi kao pravobraniteljstvo više godina ukazujemo na razne probleme, na razne promjene, nudimo rješenja, surađujemo sa institucijama i surađivat ćemo i dalje naravno jer zapravo svi smo zajedno tu zato da život osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i njihovim obitelji, bude bolji. Međutim, ono što je meni tužno da 10.g. je potrebno minimalno da bi se neki mali pomaci učinili, ja znam da za neke procese treba daleko više vremena, ali negdje gdje postoji logična rješenja doista treba učiniti sve da se te promjene i odluke donesu odmah. Evo, hvala za sad.

ćemo od 1.1.2020.g. presjedati EU i s tim u vezi ove godine smo imali jedan međuparlamentarni sastanak vezan za MPL za osobe s invaliditetom odnosno taj …/Govornik se ne razumije/… u Briselu i zapravo tu smo mogli vidjeti kroz sve zemlje članice EU kako i na koji način oni zapravo rade s osobama s invaliditetom, ima tu i dobrih i loših stvari i mislim da i mi kao zemlja nismo tu negdje na vrhu, ali nismo niti na dnu i za puno stvari i puno naših rješenja koje smo tamo prikazali su zapravo ostali iznenađeni i neke zemlje to jednostavno nisu i to ne provode. bitno jest da i vi kao i druga pravobraniteljstva dosta govorite o diskriminaciji, ovdje je to nekih 188 slučajeva, ali iz 15., 16., 17. ih je 90, 90 iz 2018. godine.

Apsolutno se slažem što se tiče vezano za statističke podatke, Zakon o registru, treba na njemu raditi, kao što je gđa. Lukačić rekla, zasigurno će se donijeti određene promjene, to su osobe koje oni nazivaju osobe s invaliditetom, mi dobro znamo da su to osobe sa različitim oštećenjima, različite dobi, različite .../Govornik se ne razumije./... i naravno ono što je jasno, treba reći da ne može svaka osoba imati sva prava. Mi moramo raditi na tome da sustav bude pravedan, usmjeren na one osobe koje trebaju onakva prava kakva su adekvatna njihovim preostalim funkcionalnim sposobnostima. Dokle god mi imamo situaciju da mi linearno radimo svako sve, dotle jednostavno sustav je kaotičan i nije pravedan. Mnoge osobe s invaliditetom, zbog toga, zbog toga što nemaju snagu, nemaju glas i jednostavno ne mogu doći do mikrofona i reći ono što ih muči, ostaju uskraćeni za ona prava koja su im izuzetno važna i bitna da bi uopće mogli funkcionirati. I zbog toga zapravo oni ostaju jednostavno u .../Govornik se Zahvaljujem. Uvažena pravobraniteljice. Što se vaših preporuka tiče, želim vam samo reći da, eto, možete na neki način biti mirni jer drugi slušaju vaše preporuke, pa je tako ove godine, vi se dobro sjećate koliko ste na to upozoravali, a i kolegica Martinčev je danas rekla da Ministarstvo branitelja raspisuje natječaj za pristupačnost. Bilo je godina kada se na taj natječaj nitko nije javio. Ove godine, 32 jedinice lokalne regionalne samouprave podijelit će milijun i pol kuna. Dakle, plodom su urodile vaše preporuke i evo, vjerujemo da će od tih milijun i pol kuna nešto biti i uloženo u turizam. Hvala lijepa. **Slonjšak, Anka** Zahvaljujem. Mislim, što se tiče Ministarstva branitelja, svi oni koji su jedinice lokalne i udruge, mislim da trebaju znati i trebaju na tome raditi da svake godine u 3. ili 4. mjesecu Ministarstvo hrvatskih branitelja raspisuje taj natječaj, milijun i pol kuna im je već na raspolaganju duži niz godina. Mi u svom izvješću već zadnjih 7 godina stalno opisujemo to, stavljamo na web stranice tu informaciju kad ide taj natječaj jer mislim da je bitno da se i ta sredstva iskoriste, ali naravno, to nisu jedina, postoje daleko, daleko veće, daleko veće potrebe. Htjela bih još samo reći saborskom zastupniku, je li tu? Tu je valjda, Babiću. Ne znam da li je tu, ne vidim baš dobro iza, da bi svakako voljela da se više konzultiramo vezano za predsjedanje Hrvatske za predsjedanje Hrvatske EU jer mislim da zajedničkom suradnjom trebamo više doprinijeti. Naš ured je upravo bio sada u Austriji, kada je bilo austrijsko predsjedanje jer je tamo pravobranitelj njihov za osobe s invaliditetom organizirao jedan veliki skup upravo na temu zapošljavanja osoba s invaliditetom, tako da i mi kao instituciju imamo potrebu i želju da iskoristimo to predsjedanje, da pozovemo nešto i napravimo zajednički neke aktivnosti. Hvala. Hvala i vama. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.